Моля за регистрация.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Днес е 10 ноември – една от датите, белязали най-новата ни история. Дата, която вече 33 години предизвиква спорове между политиците, анализаторите и обществеността. За някои тя е началото на демокрацията. За нас, от ГЕРБ-СДС, е дворцов преврат във върхушката на БКП. Вятърът на промяната от съветската перестройка принуди червените велможи у нас да прегрупират и преориентират приоритетите си във връзка с промените, които те обещаваха, но не изпълниха. Падането на Берлинската стена на 10 ноември 1989 г. ги накара да задействат светкавично своя план за подмяна да превърнат политическата си власт в икономическа. За прикритие на този план БКП се опита да употреби мечтата за демокрация на милионите българи, които очакваха падането на комунизма. Последвалите събития не позволиха на БКП да изпълни бързо и безпроблемно своите замисли. На 7 декември 1989 г. беше създаден Съюзът на демократичните сили, който застана твърдо срещу комунистическата партия и започна битката за истинска демокрация. Народното недоволство от 45-годишния режим избухна толкова спонтанно и масово, че предизвика новият първи Петър Младенов да изрече: „По-добре танковете да дойдат!“, и така разкри колко фалшиво е желанието на БКП за промяна. ноември не постави началото на демокрация, но трябва да отбележим дължимото на тази дата, която отприщи необратими процеси на българския преход. Началото на тези процеси беше поставено от СДС, която тази година празнува 33-ия си рожден ден. ден. СДС постави България на пътя на демокрацията и евроатлантизма. Започна разграждането на тоталитарната система и реформирането на държавата, но за разлика от другите бивши комунистически страни ние загубихме цели 7 години – до 1997 г., в които два пъти отново ни управляваше нереформираната БСП, наследничка на БКП, и ни доведе до тежки кризи. Затова и България изостава толкова сериозно от другите източноевропейски държави, които веднага след падането на Берлинската стена, започнаха бързо и ефективно да разграждат комунизма. Младата ни демокрация премина през немалко трудности. Допуснахме и грешки от неопитност. Постигнахме много, но недостатъчно, за да разсечем веднъж завинаги политико-икономическите мрежи на комунистическото наследство.

Познаването на процесите и събитията около тази дата ни дават отговори на въпросите защо изостанахме от другите бивши комунистически страни. Задачата днес на политическите сили в Народното събрание

изготвен въз основа на законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо гласуване на 9 ноември Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 77, ал. 2 от ПОДНС. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване.

Корнелия Нинова и група народни представители. Изслушването е поискано на 8 ноември 2022 г. От вносителите ще представят предложението за изслушване, като направят изложение в рамките на 5 минути. Заповядайте, Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер и министър на вътрешните работи, госпожи и господа народни представители! Днешното изслушване назрява отдавна и за съжаление, трагичният инцидент от онзиден го ускори. Господин Вицепремиер, не поискахме това изслушване, за да Ви искаме оставката – може и това да се случи, разбира се, в разговора, но вярваме, че има смисъл да навлезем малко по-сериозно по отношение на проблемите, свързани с охраната на българската граница и справянето с потока от нелегални имигранти. вътрешните работи беше извършена структурна реформа в Гранична полиция, която предизвика немалко спорове и възражения, доколкото мотивите останаха недотам ясни или най-малкото – неразбрани. Закриването например на Граничното полицейско управление в Болярово – давам пример с него, защото това е моят избирателен район, на чиято територия беше убит елховският полицай Петър Бъчваров. Нарастващият натиск по границата от нелегални имигранти беше видим и предвидим. Ситуацията се усложни заради събитията в Афганистан, заради войната в Украйна, която доведе до високи цени на хранителните продукти, свързано с цената на пшеницата, и проблеми с изхранването в Африка. Тези фундаментални причини ще продължат да присъстват, вероятно ще възникват и нови. На крачка сме от присъединяване към Шенгенското пространство, но поредицата инциденти в последните седмици може да хвърлят сянка върху способността ни да опазим външната граница на Европейския съюз. Изглежда, поне от това, което се случва – това е нашият извод, че и сътрудничеството с турската страна не е на достатъчно високо равнище. На фона на това досега не сме чули от Вас подредена стратегия за справяне със ситуацията, освен кадрови промени, които не знаем дали и как ще дадат ефект, но без цялостна стратегия това няма как да доведе до по-добри резултати. Споменахте в някои от Вашите изявления за недостиг на служители в Гранична полиция, но в същото време Вашият кабинет не предлага нов бюджет за 2023 г., не предлага мерки и стъпки, с които ние, като народни представители, може поне частично да решим този въпрос – с увеличаване на бюджета на МВР, на Гранична полиция, със специални мерки. Защото това е въпрос, по който инвестирането на средства води до сериозна добавена стойност по отношение на сигурността на гражданите и по отношение на способността ни да опазваме външната граница на Европейския съюз. Тоест това са средства, които е редно да бъдат предоставени, но Вие не отваряте възможността това да се случи. Във връзка с това нашето искане към Вас е да ни информирате какви са предприетите мерки и какви мерки оттук нататък смятате да предприемете по охрана на границата и справяне с потока от нелегални имигранти. Като правя уговорката, че сме наясно, че това е служебен кабинет, че Вие няма да бъдете дълго време на този пост, но това са въпроси, които не могат да чакат, сте на тази позиция, трябва да бъде използвано максимално – както да бъдат решавани тези проблеми, така и да бъдат подготвени стъпки и мерки, които да бъдат продължени от редовния министър на вътрешните работи, който ще бъде избран от парламента. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ Давам думата на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Иван Демерджиев да представи информация по въпроса. Заповядайте,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 от ден първи на встъпването ми на поста министър на вътрешните работи, първото нещо, което направих, е да посетя границата, и то точно в района на Елхово. Този акт не беше случаен. Ние бяхме оценили риска от завишения мигрантски поток. Ние много добре осъзнаваме, както и Вие подчертахте, че този поток няма да намалява – има обективни фактори, които го формират, и тенденцията най-вероятно, за съжаление, ще бъде към увеличаване на този непрестанен поток, вместо намаляване и отпадане на натиска към външната ни граница, която е външна граница и на Европейския съюз. Осъзнавайки това, в много бърз порядък направихме анализ на необходимите мерки, които трябва да се предприемат по границата. Оказа се, че те са много. Ще опитам да ги маркирам, в хода на разговора ще вляза и в подробности при необходимост. Първото нещо, което поставям многократно на вниманието на българската общественост, е намаленият щат на Гранична полиция. За последните години щатът на Гранична полиция е намален с около 1300 човека. До какво води това? Това води до извънреден труд, полаган от други структури на Министерството на вътрешните работи, до включване в охраната на българската граница на военнослужещите, но проблемите там са, че хората, които идват, не познават проблемите на границата така, както граничните полицаи – не познават района, не познават подходите, ползват други тактики, те са обучени по друг начин. Тоест много по-рано според мен в годините е трябвало да бъде отчетен този проблем и да бъде попълнен щатът на Гранична полиция. Защото елементарни анализи показват, че платеният извънреден труд през тези години е много повече от разходите, които биха се направили за щата на подготвени и обучени гранични полицаи, които за 10 години щяха да бъдат на изключително високо професионално ниво. Това е първото, което се наби на очи, и действията, които бяха, да предложим увеличаване на щата на Гранична полиция с 1260 човека. Това е направено, така че това са първите действия. Оттам нататък се констатира липса на автомобили, които да обслужват територията в 30-километровата зона и цялата зона на отговорност. Предприехме действия и сме стартирали обществени поръчки, но и тук трябва да обърна внимание, че част от наличните автомобили са абсолютно непригодни да обслужват района покрай границата, който е изключително тежък и който предполага високопроходими здрави автомобили, а не автомобили с 300 и повече конски сили, които по-скоро са подходящи за движение по шосетата, и моторите им издържат не повече от 25 000 км.

което наложи на свой ред да мобилизираме сили да поправим и да поддържаме работилница на място в Елхово, с която да се отремонтират автомобилите, които ежедневно се чупеха и се чупят. Но предприехме още едно действие в тази посока. Предприехме ремонт, радикален ремонт на тези пътища. За целта, както знаете, аз вече уведомих веднъж Народното събрание, беше обявено частично бедствено положение и със силите на Югоизточното горско предприятие са ремонтирани вече следните километри пътища: 43 км – в района на отговорност на ГПУ – Резово; 11 км – в района на отговорност на ГПУ – Малко Търново; 6 км – на ГПУ – Елхово, като в момента се извършват такива на територията на отговорност на ГПУ – Средец, и ГПУ – Свиленград. Имайте предвид, че в момента ние се стараем и правим ремонтите по начин, който да обезпечава трайност на тези ремонти. Оттам нататък другото, което се наби на очи: няма техническо обезпечаване. Аз многократно посетих на място граничните патрули и установих това, че там, където има добро техническо обезпечаване – зад оградата, ще я нарека – няма да използвам помпозното наименование, което има като защитно съоръжение, там, където има добро техническо обезпечаване с 6 пъти по-малко жива сила, се постига по-добър ефект по опазване на границата. За съжаление обаче, от около 250 км оградно съоръжение на около 150 км има такова допълнително техническо обезпечаване. Предприехме незабавни действия с наличния ресурс на МВР да осигурим такова обезпечаване. Поискахме помощ от Европейската комисия и такава ни е отпусната в спешен порядък, като помощта е в насока да се осигури: текуща поддръжка на автомобилна техника за 2 млн. и 300 хил. евро; текуща поддръжка на хеликоптери – 2 млн. евро; осигуряване на текуща поддръжка на останалата техника, която служи като сензори и други подобни – 2 млн. евро; осигуряване на гориво на съответната техника, с която разполагаме там – отново за около 2 млн. 690 хил. евро. Бяха разгледани тези наши предложения. Сумите ще постъпят в началото на идната година. Това, което направихме още на място, е да преценим и да подобрим ефективността със създаване на контролно-пропускателни пунктове във вътрешността след 30-километровата зона. Бяха изградени много такива, бяха технически обезпечени, бяха снаряжени с необходимо оборудване, така че много да се подобри ситуацията по отношение на недопускането на миграция след граничната зона на територията на страната. Оттам насетне това, което се предприе, е да се включат в охраната на границата безпилотни летателни средства. Всички налични дронове, които имаше в българската полиция и българската армия, бяха мобилизирани и бяха подготвени да участват в такива действия. Бяха включени поетапно, като включването на дронове на нас ни помага в две посоки: от една страна, да следим движението на незаконно проникнали мигранти, а от друга страна, да следим действията на нашите гранични полицаи. Включихме и много често използваме наличните хеликоптери на Гранична полиция и сме ги обезпечили с гориво, обезпечили сме ги с необходимите екипажи, обезпечили сме с необходимите резервни части. В момента, смея да кажа, че българската граница изглежда много по-добре от момента, в който я намерих. Това не е мое мнение, а обективните данни, касаещи мигрантския натиск, са такива. Всъщност мигрантският натиск макар да е в пъти по висок, защото предотвратените опити за проникване на нашата граница през тази година до 9 ноември 2022 г. са 143 477 лица, за цялата 2021 г. са 40 000 лица. При целия този огромен натиск, смея да кажа, че българската Гранична полиция се справя много добре с него, но за съжаление, нашите гранични полицаи пазят с телата си и плащат с телата си цената на това, че границата не е добре технически обезпечена. Отново подчертавам – предприели сме всички мерки, така че това да се случи, така че техниката да им помага, така че техниката да ги пази, така че те да не стават мишени или да стават прегради с телата си,

Колеги, пристъпваме към първи кръг от задаване на въпроси по низходящ ред на парламентарните групи. Моля за изказване от групата на ГЕРБ-СДС. Заповядайте.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 темата за сигурността на границата не е чужда на парламента и ние винаги сме били отговорни в нея. Ще Ви напомня, че преди близо една година – септември месец 2021 г., Народното събрание гласува в актуализацията на бюджета 70 млн. лв. за подпомагане охраната на границата, включително за дейностите на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи. Напомням Ви, че по искане на Вашия предшественик тогава, служебният министър Рашков, оградата – казвам го с това улично наименование, тогава беше прехвърлена от областните управители на разпореждане на Министерството на вътрешните работи с оглед и на по-добра ефективност в управлението. Темата също беше повдигната и февруари месец от трибуната на Народното събрание, когато искахме да разберем как са похарчени тези пари. С Решение № 164 на Министерския съвет от 24 март 2022 г., подписано от Калина Константинова за министър-председател, Министерският съвет приема Доклад за състоянието на оградното съоръжение. Парите са изхарчени – всички тези 70 млн. лв., за които Ви казах, съоръжението е ремонтирано и всичко е извършено бодряшки, а състоянието на оградата е декларирано като добро и че всичко е ремонтирано и всичко е наред. Сега в някои Ваши изказвания и на представители на служебния кабинет неколкократно се намекна, че състоянието на оградата май хич не е добро. Въпросът тук е следният няма как трите версии да са верни. Как хем всичко е наред и парите са изхарчени – над 70 млн. лв. за поддръжка и ремонт на оградата, хем състоянието е лошо – седем месеца по-късно след ремонта, наследството да е виновно, а пък нали всички да са верни – няма как! Въпросът е следният: какво е състоянието в момента на оградата след близо 7 милиона, директно изхарчени за ремонт на оградата до март месец, а след март месец е декларирано от Министерския съвет към Народното събрание, че оградата е в добро състояние и всичко по нея е отремонтирано и в момента седем месеца по-късно какво е състоянието на оградното съоръжение? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Гаджев. Колеги, парламентарните групи да се изказват до две минути. Господин Министър, имате имате правото на отговор до пет минути.

Трябва да се отбележи, че ремонтът фактически се извършва от българската армия, която има ресурса, има възможностите, има погледа върху това и Министерството на вътрешните работи превъзлага на Българската армия да поддържа текущо оградното съоръжение. На въпроса Ви – какво е неговото състояние. Това съоръжение е изградено с мрежа, която няма необходимата здравина, тоест неговото състояние се променя всеки ден. След всеки патрул на нашите гранични полицаи те откриват в съоръжението дупки, изрязани с най-различни не много високоефективни технически средства, защото не са необходими. Това съоръжение има дефицити по отношение на височината – преодолява се изключително лесно със стълби, със стволове на дървета и с всичко останало. Така че неговото състояние се променя ежедневно и ежедневно всички заедно там на място – силите на Българската армия, които поправят това съоръжение, и нашите гранични полицаи, които нямат задължение да поправят това съоръжение, но за да си помогнат и за да опазят границата, използват всяка свободна минута, за да подпомагат по някакъв начин възстановяването на това съоръжение. Това, което мога да кажа по темата със съоръжението, е, че разговаряйки вчера много подробно с много хора в района на Елхово – наши служители, някои от тях стигат до крайността да твърдят, че би им помогнало по-добре да няма такова съоръжение и да има осветление, което да им дава видимост от турска страна, защото съоръжението спира тази видимост. Така че много е спорно доколко съоръжението влияе на защитата на българската граница и много е спорно доколко подпомага в момента граничните полицаи при осъществяване на функциите им, но да, постоянно се поддържат усилия

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, инцидентът от началото на седмицата показа, че съществуват проблеми по българо-турската граница, свързани основно с усиления мигрантски натиск. Вие доста ясно очертахте дефицитите, които съществуват, и така набелязаните действия, които могат да доведат до решаването на тези проблеми. Тези действия в по-голямата част изискват време, така че по скоро нашият въпрос е свързан с това какво може да се направи в момента и ако може, в този контекст да ни дадете детайли какво е взаимодействието с Европейската агенция по охрана на границата което би могло да допринесе при наличните проблеми по границата да има едно подобрено действие на европейско ниво и да се възползваме от тази опция, дадена ни като член на Европейския съюз. Та, въпросът ми е този: какво е взаимодействието с „Фронтекс“ и могат ли там нещата да се подобрят, така че да се възползваме от тези опции, за да дадем решение на някои от проблемите, които съществуват в момента по границата?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

има няколко аспекта по отношение на тези краткосрочни действия. Понеже се изрази съмнение по отношение на нашите двустранни взаимоотношения с Турция, искам да Ви уверя, че поддържаме изключително динамичен диалог на първо място с турската страна, като многократно сме водили разговори, провели сме две лични срещи с министър Сойлу и имаме уверението на турската страна, че се прави всичко възможно да ни помогне. Но трябва да се отчете обстоятелството, че самата Турция в момента е подложена на безпрецедентен натиск по границите си със Сирия и Афганистан съсредоточила е изключително много сили там, и не може да се прави паралел със ситуацията, в която Турция нямаше тези проблеми. Турция прояви съпричастност и сега – отдели допълнително усилие, направи се двустранна среща вчера на много високо ниво с участие на двама заместник-министри, набелязани са много действия, с които двустранно ние да се подпомогнем. Както обявих и в предходните два дни, това, което ще направим и правим в момента, е да снабдим нашите служители с дълго оръжие, да обучим част от тях, които не са преминавали такова обучение до момента и не могат да си служат с такова оръжие, за да повишим сигурността им и да повишим възможността им да отговорят на подобни изключително изродски, бих ги нарекъл, атаки. Друга дума няма, за съжаление, търсих по-мека дума. Това, което правим с „Фронтекс“, не го правим отсега. От встъпването си осъзнахме, че начинът за защита на границата до голяма степен преминава през взаимодействие с различните международни институции, отговорни да подпомагат този процес и „Фронтекс“ ясно се откроява в Европейския съюз като организация, призвана да подпомага този процес – организация, на която Съюзът възлага все по-големи надежди, дава все по-голям ресурс, за да може тя да подпомага държавите членки. Повишихме изключително много взаимодействието с „Фронтекс“, повишихме и броя на техните хора, повишихме и начинът на взаимодействие и общуване, обмяната на информация, участието им в различни действия, и акции, така че в последните два-три месеца това взаимодействие значително се подобри и задълбочи. Подобрихме и повишихме взаимодействието си с Европол, чийто директор беше на посещение в България по две линии – по линия на обмяна на информация, която ни е изключително важна, когато говорим за разбиване на международни мрежи и канали за нелегална миграция и по линия на предаване на опит на наши кадри, което също се случва на място на границата. Възстановихме работата на тристранната и двустранната комисия, която работи между България, Гърция и Турция – тристранната, а двустранната между България и Турция. Направихме тези действия регулярни, а сега се уговорихме с турската страна да има постоянно действаща работна група, която да се занимава с всичките проблеми, свързани с границата и с нейното опазване, така че това са непосредствените мерки, които предприехме, а ролята на „Фронтекс“ в тези мерки е водеща и ще се засилва все повече. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, след като поехте Министерството на вътрешните работи, още през първия ден, ако не се лъжа, Вие изразихте четири приоритета и един от тези приоритети беше борбата с нелегалната миграция, борбата с купения вот, борбата с ДДС измамите и борбата с войната по пътищата. Днес изслушването е на тема опазване на българската граница във връзка с нелегалната миграция. Не е тайна за никой от нас, че това изслушване е породено от поредната жертва, която ние дадохме в опазване на нашата граница, и използвам тази трибуна от името на „Движение за права и свободи“ да изразя нашите съболезнования към близки и роднини на опечаленото семейство. По българската граница има много командировани полицаи може би почти от всички краища на страната, но днес темата не е нито тяхната заплата, темата не е нито тяхното облекло, нито битовите условия, в които работят, днес може би темата е техният живот. моят въпрос, господин Министър, към Вас е следният: какъв е недокомплектът в системата на Министерството на вътрешните работи и каква мотивация е нужна за новите младежи, които желаят да упражняват тази професия на полицай? Това е една професия с голям риск за живота. Благодаря Ви.

кой за мен е основният проблем. Основният проблем е намаляване през годините на щата на Гранична полиция с около 1300 бройки. Какво предизвиква и до какво води това? Това води до нуждата в опазването на границата кампанийному. Кампанийному! Подчертавам, това кампанийно опазване продължава вече близо 10 години. Десет години се концентрират сили от цялата страна, 10 години тези хора се захвърлят на границата без никакви условия. Не е лошо да се знае как се настаняват, колко трудно се намират места, където те да преживяват, колко е трудно за тях да се откъсват периодично от семействата си и да се хвърлят там. На въпроса ми какво е правено за тях през годините, те отговарят, че задачата е била да се справят. Те са се справяли почти 10 години, както са могли. Стари са дрехите им, стари са обувките им и това е въпрос на оцеляване за тях, защото едни дрехи, които са непригодни и шумят, могат да разкрият граничния полицай, да доведат до смъртта му. Тези въпроси също решаваме днес. Но по отношение на щата, както казах и преди малко, тези 1300 бройки според мен са били необходими на Гранична полиция. Направили сме предложение да се възстановят 1260 от тях с цел добре обучени гранични полицаи да поемат цялата защита на границата – добре обучени, технически обезпечени, да се прекрати тази порочна практика на полагане на извънреден труд от страна на сили от вътрешността и сили на Българската армия. Не знам дали сте наясно, но дори координацията между тези сили е трудна, защото невинаги комуникационните им системи работят на една честота и дават възможност за комуникация, обучението им е различно, тактиките, които те прилагат, са различни. Така че събирането на толкова много различни сили на едно място създава огромни проблеми, с които ние се борим ежедневно, за да не допускаме инциденти. Така че най-правилното решение, решението, към което ние сме се насочили, което сме предложили по повод Проекта за бюджет, който се подготвяше, е увеличаване щата на Гранична полиция с 1260 бройки, прекратяването на порочната практика на извънредния труд, обезпечаването на хора от тези райони, които да пазят районите си. В тази връзка имах среща и с кмета на Болярово преди около две седмици и ние поехме ангажимент в това управление да бъде създадена група, която група да включва всички местни полицаи – те са около 40, които се базират там, и да участват в охраната на границата. Подобна политика се стремим да прилагаме навсякъде и проучваме възможностите как да наситим границата с такива групи от местни хора, които познават района, мотивирани са, служители на Гранична полиция са, за да избегнем инциденти и да облекчим максимално тяхното разставяне, защото понякога нашите патрули, за да отидат и да изпълняват служебните си задължения, пътуват повече от час или два. Така че всичко това се прави в движение и всичко това ще бъде предадено на редовния министър като неща, по които ние работим, неща, които могат да бъдат продължени. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Министър. От парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ – заповядайте. Благодаря, господин Председател. Господин Министър, като народен представител от Ямбол държа да отбележа, че познавам и района прекрасно, и проблемите на граничарите, защото живея в село Мамарчево – община Болярово, която е на 10 км от турската граница. Помня времето, когато границата се охраняваше от Гранични войски, помня и реформите. От 2011 г. мигрантският трафик по българо-турската граница е огромен. Там редовно се командироват стотици полицаи и военни от вътрешността. На първо място, това е свързано с отделянето на огромни финансови ресурси, които са нужни за тези командировки. Отделно тези полицаи не познават района и не могат да бъдат така ефективни, както местните граничари. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ многократно сме заявявали, че българската граница трябва да се пази от армията, но явно това скоро няма да се случи. Не е ли крайно време да бъдат разкрити нови щатни бройки, да бъдат назначени граничари, които да са минали нужното обучение и да познават района? Също бихме желали да получим отговор: какви са Вашите намерения за старите гранични застави; дали не биха били полезни да се създадат едни по-добри условия на труд на граничарите и дали бихте възстановили ГПУ – Болярово, в пълен състав? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Имате право на отговор, господин Министър.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 Когато дойде един нов човек и този наряд стои известно кратко време там, той донякъде успява да научи ситуацията, да изучи дори местността, ако искате, да изучи тактиките, които се прилагат. В момента, в който донякъде това се случва, той се ротира и идва нов, тоест нашите гранични полицаи освен че са призвани да опазват границата, те непрестанно се опитват да обучават колегите си, идващи от вътрешността, как се опазва границата. Вярвайте ми, това не е ефективно. Това нещо трябва да приключи. Как? Аз казах преди малко – с увеличаване щата на Гранична полиция, и вярвам, че българското Народно събрание ще намери силите да реши този въпрос. Това е национален въпрос на България. Той няма цвят, няма партийна окраска. Вярвайте ми, че тези момчета ще оценят един такъв акт, направен от българските депутати. Това ще е най-голямата подкрепа, която те са получавали в последните близо 10 години, така че аз апелирам към Народното събрание това да се направи. Те ще го оценят и ще служат още по-добре на държавата си. Не мисля, че армията трябва да опазва границите, защото, добре снаряжени, нашите полицаи са изключително подготвени, изключително опитни. Повечето от тях са с над осем-десет години служба. Снаряжавайки ги сега с дълго оръжие, ние по нищо няма да отстъпваме на армейските части, които могат да пазят границата. Тактиката, начинът на разставяне, начинът на действие на граничния полицай и на армията са различни. И аз смея да кажа, че точно силите на Гранична полиция са най-добре подготвени да се справят с тази задача. Ако им се гласува доверие и се увеличи щатът на Гранична полиция, те ще направят всичко необходимо българската граница да остане безопасна. Естествено, към това трябва да се прибави адекватно техническо обезпечаване. Пак припомням, не може 154 км от 250 да бъдат обезпечени технически и ние да очакваме тези хора с телата си да бранят България. Това се е случвало години наред, но не може да продължава. Това би ги демотивирало, ако никой не им помогне в тази ситуация, и аз апелирам да им помогне и Народното събрание. По отношение на въпроса Ви за Болярово. Ние сме направили преценка колко са хората, които от Болярово могат да се включат и които са местни хора. Това са около 40 човека. Затова ще направим там група от около 40 човека и стремежът ни като цяло е да наситим границата с повече по-малки групи, които се разставят по-бързо, които познават района по-бързо, които не пътуват часове, за да заемат позициите си. И в този аспект, да, проучваме всички възможни места за настаняване на такива групи, включително и бившите застави. Не знам дали знаете обаче, огромна част от тях са в много тежко състояние. Всички, които все пак имат някакъв ресурс и този ресурс може да бъде използван, ние ще го използваме, за да сложим много по-начесто такива групи, за да могат те да се разставят бързо, да бъдат ефективни и мобилни и да бъдат изградени основно от хора от местното население, които познават и ситуацията, и местността,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Слушам с интерес дискусията и отговорите, които се дават тук на зададените въпроси, и оставам с впечатлението, че едва ли не всичко е направено, всичко върви по мед и масло и едва ли не това, което се случи онзиден, е фалшива новина, защото темата за охраната на българската граница я повдигаме в последните четири-пет години, защото на всички е ясно, че това преградно съоръжение или ограда, е толкова негодно, че каквото и да го ремонтираме, и каквото и да го ремонтирате, то няма да постигне необходимия ефект.

затова че българската Гранична полиция беше обезкървена през годините, за да се стигне до това положение, но да се върнем на темата. Слушах внимателно и Вие няколко пъти заявявахте, че един от Вашите приоритети именно опазване на българската граница. За съжаление, фактите говорят, че този процес не се развива по начина, по който може би Вие го планирате, защото дотук имаме два трагични инцидента с три жертви. Искрени съболезнования от мое име и нашата група към семействата на починалите, защото това е истинска трагедия. Това, което забелязахме, че за да легитимирате Вашата дейност, Вие обезкървихте и ръководството на Гранична полиция. Бяха направени смени с мотива, че нещата ще потръгнат, включително онзиден, доколкото разбрахме, е освободен и заместник-директорът на Гранична полиция с мотива, че натискът по границата е намалял. Очевидно това нещо не се случва. Та въпросът ни е: в какво състояние е не преградното съоръжение, а тези помощни средства, които са изградени към него – инфрачервени камери, камери за наблюдение и така нататък, защото многократно сме задавали въпроса, че те не работят, въпреки че са изхарчени изключително много пари? Поддържат ли се и по какъв начин, защото тук чухме само добри пожелания? Кога ще се случи реформирането в Гранична полиция, за да могат наистина граничните полицаи да са там, а не да се командироват хора и някой път насила за наказание? Благодаря.

не вярвам да сте чули от моята уста израза „проблемите по границата са решени“, но вероятно сте чули израза „проблемите по границите се решават от първия ден на встъпването ми в длъжност“. Вярвам, Вие много добре знаете – особено като бивш министър, колко трудно и бавно се развиват едни обществени поръчки, за да снабдиш хората си там с необходимото техническо обезпечение, с необходимите автомобили, с необходимите помощни средства, за да бъдат те ефективни при опазването на границата. Това, което чухте от мен, е, че тези процеси са стартирали. Стартирали са в голямата си част. Поискахме помощ от Европейската комисия и получихме такава. Ще искаме още помощ от Европейската комисия, защото европейската солидарност предполага не само декларации, предполага и активно участие при опазването на външната граница на Европейския съюз и ние вярваме, че ще получим още по-голяма подкрепа в това отношение. По отношение на инцидентите. В района на Бургас в момента има изградена такава инфраструктура за защита, каквато нямаше и не е имало. Липсата на такава, липсата на свързаност между частите на Гранична полиция и частите на полицията в Бургас, липсата на елементарна връзка – директна телефонна връзка, това са проблемите, довели до трагичния инцидент в Бургас. Що се касае до инцидента, който настъпи преди дни, това е изключително грозно криминално деяние, гнусно криминално деяние, недопустимо посегателство, но не може едно такова криминално деяние да бъде повод за спекулации. Аз дадох отчет какви действия съм извършил, но вярвам разбирате, че много назад във времето е трябвало да бъдат извършени множество действия, много назад във времето е трябвало да бъде обезпечена жизнеспособна Гранична полиция с необходимия щат. На въпроса Ви: кога ще стане това, отговорът ми е: когато българското Народно събрание отпусне необходимия финансов ресурс за тази дейност. Аз апелирам – преди малко апелирах към Вас, народните представители, защото във Вашите възможности, компетенции и правомощия е да направите този акт и да покажете истинска съпричастност към българската Гранична полиция. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер! Този трагичен инцидент, все пак трябва да отбележим, че има своя международен елемент. Стрелбата не е от българска територия. Но така или иначе е за цялостната работа на границата. Аз ще нахвърлям няколко неща за краткото време от две минути. Разбира се, после в отношението си ще се спра по-подробно, но искам да кажа, че българският сектор „Сигурност“ като цяло, дълги години е недофинансиран и Вие искате Народното събрание да даде, но трябва да поискате, за да Ви се даде. Да се спра конкретно. Два основни елемента има по отношение на охраната на границата – това са персоналът и техническите съоръжения, или казано на професионален език сили и средства. Не искам да обсъждам сега въпроса за персонала – Вие казахте някои от проблемите и недостатъците – недокомплектуван кадрово сектор и така нататък, но искам да спра Вашето внимание и да Ви помоля да отговорите за състоянието на техническите елементи, защото след този трагичен инцидент в различни медии излязоха хора, започнаха да говорят. Искам да цитирам един бивш висш служител от МВР, който каза: „Камерите на границите не работят. Фотокапаните също не работят.“ Вие казахте, че една част от участъците не са обезпечени. Кой построи тези съоръжения? Това с обществени поръчки ли стана?

Между другото, искам да кажа, че никога Българската армия не е охранявала границата, дори и по времето на социализма, защото да припомня, че Гранични войски бяха част от МВР. от МВР. Но това само като акцент. Така че моят въпрос отново, господин Министър, е: какво е състоянието на видеонаблюдението по границата и ако то не е добро, както разбрах преди това,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

да, както отбелязахте, два са елементите, които са най-важни, за да обезпечим надеждна защита на границата си, и, да, най-много ресурс има в развитието на втория елемент – на техническата обезпеченост. Какво направихме и какво е направено там. Това, което направихме там, е, че с встъпването си, тъй като неколкократно посетих на място и терена, и граничните съоръжения, и доста от поделенията, установих, че има много лоша връзка на комуникационната система TETRA – нямаше покритие на много места, Системата

и информационни системи“ и заместник-министър, които работят по тези проблеми. Много от проблемите в работата на тази система бяха разрешени, но има още за разрешаване. Не сме спрели и продължаваме да работим по тях. Що се касае до камерите, сензорите и всякакви други устройства и фотокапани, с които е снаряжена частично нашата граница, пак ще обърна внимание, че около 154 км от нея са покрити с такива допълнителни средства зад оградата,

Някъде основно се ползват камери, другаде основно се ползват сензори, които улавят шума. Там, където основно са сензори,

Третият етап от изграждане може би е най-добре разработеният. Ако трябва да коментирам, най-добре разработена би била някаква комбинация между първия и третия етап, но нито един от трите етапа не може да се каже, че ползва възможно най-съвременната и модерна техника и възможно най-съвременните модерни технологии. Нашата амбиция е, доизграждайки тези близо 100 км липсващо техническо обезпечаване, да се поучим от пропуските, да се поучим от добрата работа на част от тези етапи и на част от внедрените там технически средства и да предложим такова обезпечаване, което да е по-добро от предишните три етапа, което да служи на хората на терен. Събрали сме много информация от тях – кое работи и кое не работи. Всичките тези три етапа като изграждане са далеч назад във времето – на голяма част от тях е изтекъл гаранционният срок за поддръжка, правим всичко възможно – отделяме средства, отделяме ресурс, да поддържаме тези системи. Възстановихме работата на значителна част от тях и продължаваме усилията да възстановим изцяло тяхната функционалност, но пак подчертавам: те имат определени дефицити, което налага да помислим и мислим за тяхното надграждане. Освен изграждането на тези близо 100 км ние сме длъжни да надградим тези три етапа по начин, особено първи и втори, който да обезпечава надеждна защита на границата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Темата на това изслушване очертава поредната ситуация, в която се намираме – изненадани от развоя на събитията, който обаче, за съжаление, е повече от логичен, защото е резултат от системна грешка и трупани в годините – да не казвам последните десетилетия, лоши практики. Трагедията със загиналия полицай е огромна и личната болка няма как да бъде удовлетворена с политическо говорене или управленски равносметки. Смисълът на днешното изслушване обаче е намиране на адекватен отговор спрямо причините, довели до инцидента. В случая е лесно да се търсят грешки, включително и в действията на настоящото ръководство на Министерството или ръководените служби. Не считам обаче, че това е справедливо, нито, че е разумно. За съжаление, инцидентът ясно показа, че твърде дълго като държава сме толерирали южната ни граница да бъде сляпа страна. Не считам, че настоящото ръководство в лицето на министъра носи пряка вина за тази ситуация, нито че през тези няколко месеца управление е настъпила съществена негативна промяна. Нужно е обаче да се поеме отговорност не чрез оставки, а чрез правене на анализ, предлагане и приемане на работещи решения. Следва да се проведе ефективна и безкомпромисна борба с трафика и трафикантите по южната ни граница. Аз съм малко изненадан, че за пръв път в днешните изказвания се чува думата трафик. Предвид горното, моля министър Демерджиев да даде яснота по следния въпрос: изпълнителната власт на база информацията и ресурсите, с които разполага, има ли готовност да внесе и в какъв срок конкретни предложения, касаещи включително промени в Закона, работещи решения, дори такива, които касаят службите, униформените служители, техниката, оборудването, бюджета, за да ѝ осигурим възможност да обезпечи сигурността на границата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

Аз имах тежката задача да се срещна с родителите на загиналия наш служител и ако те бяха поискали оставката ми, днес щях да съм я депозирал. За мен е чест фактът, че те поискаха той да бъде погребан с парадна униформа. Оттук ще премина към другия Ви въпрос – борбата с трафика, с нелегалната миграция. Тази борба може да бъде провеждана по два начина. Ние я провеждаме по единия. След трагичния инцидент в Бургас проведохме над 200 полицейски акции, образувани са над 100 производства – само там в региона, разбити са десетки такива групи, задържани са близо 100 лица, участващи в такива групи. Ние разклатихме мрежата на този нелегален трафик в България изключително сериозно. За да бъдат максимално ефективни тези наши усилия и действия, такива действия трябва да се проведат и на териториите на съседни държави, защото този трафик обхваща от територията на Турция до територията на крайните точки, които са в централните европейски държави. Правим усилия и стъпки в тази посока, работим в тясно взаимодействие, както казах, и с Eвропол и с „Фронтекс“ и с всяка една от държавите по тази верига. За да бъде ефективна тази борба обаче трябват законодателни изменения. Оказа се, че този трафик е доста леко наказуемо престъпление, което създава предпоставки множество лица – в момента лица от цяла Европа, да се включват и да участват в провеждането на този трафик, защото те биха получили много по-леко наказание от трафика, примерно на наркотични вещества, но икономическият ефект за тях е много сходен и близък. Така че това ги кара спокойно да участват в тези дейности и както отбеляза наскоро и главният секретар, при над 3000 производства за трафик до момента по малко над 100 от тях има ефективни присъди. От една страна трябва да се вземат мерки и нашите правоохранителни органи да погледнат много внимателно на този проблем, който се задълбочава, а от друга страна, ние трябва да предложим законодателно решение чрез повишаване, включително на наказанията за този род деяния и криминализирането на част от тези деяния, което в момента не е направено. Създадохме работна група в Министерството на вътрешните работи и вярвам, че в близките дни – може би не дни, но седмица-две, нейната работа ще приключи ще можем да внесем законопроект. Силно се надявам, че подобно на темата с щатните бройки този законопроект ще бъде разгледан приоритетно и Народното събрание ще помогне на българската гранична полиция в опазването на българската държавна граница. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. Колеги, преминаваме втори кръг въпроси в същия ред. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, заповядайте. Уважаеми господин Председател, господин Вицепремиер, дами и господа народни представители! Първо, искам от тази трибуна да изкажа съболезнования на родителите, близките и колегите на загиналия наш български граничар. Съжалявам, че това изслушване се случва, след като настъпи един един необратим процес – загина български полицай. Ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и аз в лично качество като дългогодишен служител в това министерство – последствие ръководител, и шестото, а и в сегашното Народно събрание повдигахме въпроса за проблема със сигурността на българо-турската граница, с проблема на засилващите се миграционни процеси. Да, голяма част от тези факти са обективни, но и голяма част зависят от организацията и от тактическите действия. Ако се върнем назад, ще видим, че имаше много сигнали, които показваха, че обстановката се изостря, че трафикантите стават все по-нагли, все по-безкомпромисни в ситуация, в която са попаднали, срещу органите на реда. Ще дам пример със случката в Бургас, ще дам пример със случката в близост до границата, където загина също един граничен полицай при изпълнение на служебните си задължения. Всичките тези сигнали би трябвало да се забележат от професионалното ръководство и от ръководителите, които на терен управляват силите и средствата. Наскоро Вие съобщихте за резултатите от проверката за трагичния инцидент в Бургас и там ясно посочихте причините. Като бивш министър знам, че за три месеца един министър не може да реши проблеми, които в предходния период са натрупани – имам предвид управлението на Министерството преди Вас. От Вашите отговори на въпросите, които бяха зададени от колегите, слушахме, че наистина много е направено. Вие сам казахте за трите етапа на изграждане на техническите съоръжения по защитното съоръжение. Вие казахте за автомобилите – да, голям брой са, в сервизи са, но тези автомобили са закупени, аз бих казал, че са с много добри технически показания, не всички, защото има и някои от тях, които в предишните ръководства не бяхме съгласни да се променят техническите спецификации и да се взимат автомобили с по-нисък клас, но това е въпрос на минало. Въпросът е, че тези технически средства не са се поддържали и не знам и в момента как се поддържат. Вие сам казахте, че тяхната гаранция е изтекла, гаранционната поддръжка е изтекла, а знаете, че в такъв случай трябва да се сключат договори и се

Гранична полиция, както между другото и всяко полицейско управление, е снаряжена с дълго оръжие, това е част от бойната готовност и то се намира знаете в ГПУ-тата или в районните управления. Отчитайки всичките тези сигнали за предишни усложнения в обстановката и поведението на престъпниците по отношение на полицейските служители, кой трябваше да поеме отговорност и да разпореди преди да настъпи този трагичен инцидент – да се снаряжат граничните полицейски патрули с дълго оръжие? Да имат противозащитни жилетки, а чухме от главния секретар, че ще бъде разпоредено да имат и уреди за нощно виждане. Защо трябваше да стигаме до смъртния случай и кой в Министерството на вътрешните работи разпорежда патрулите да дават наряд с дълго оръжие? Това, между другото, е сериозна отговорност за ръководителите, но те трябва да я поемат. Аз съм я поемал, когато е имало нужда, съм разпореждал нарядите да се движат с дълго оръжие и това се прави преди да се стигне до този трагичен инцидент... Благодаря Ви. Господин Министър, право на отговор.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 по отношение на дългото оръжие. Проблемът с дългото оръжие и с неговото внедряване е липсата на достатъчно обучени хора в състава на Гранична полиция, които да боравят с дълго оръжие. Знаете, че когато се използва това оръжие, то е толкова опасно, че освен че може да защити нашите гранични полицаи, може да доведе до инциденти. Причината да не включваме дълго оръжие до момента в снаряжението им беше тяхното становище, че те са достатъчно обезпечени с пистолети и в наряда, включително и в този наряд, в който загина трагично нашият полицай, са включени военнослужещи, те дават смесени наряди, които имат автомати. Тоест тяхната позиция, говоря на граничните полицаи, винаги е била: ние добре се комбинираме с колегите, които имат автомати, които имат различна тактическа подготовка за действие, съчетана с нашата, която е свързана с повече движение и с повече преследване, дори, ако щете, в някои ситуации дългото оръжие не е уместно. Но ние преценихме след този инцидент, ще отворя скоби, за да обясня защо този инцидент няма пряка връзка с носенето на дълго оръжие, но ние преценихме след този инцидент и на база на ескалацията на ситуацията, че сме длъжни да ги обезпечим с такова оръжие, длъжни сме да ги обучим. Академията предложи как да стане това – в изключително спешен порядък ще проведем обучение и ще ги снаряжим до един с дълго оръжие. Вече повече от месец и половина минавам през поделенията на Гранична полиция и обяснявам на граничните полицаи да не се колебаят и при нужда да използват оръжие. Това не е призив безпричинно да стрелят, да убиват, това беше призив да се пазят. И в случая, за нещастие, няма отношение нито бронежилетката, нито дългото оръжие, нито каквото и да било, защото той е покосен с един изстрел. Изстрелът е в главата. Имат бронежилетки, които се намират в автомобилите, много рядко ги слагат, защото те са 12 кг, а при тази дълга смяна, която граничните полицаи имат, при тази динамика в тяхната работа абсолютно невъзможно е да издържат с 12-килограмова жилетка. Имат и прибори за нощно виждане във всеки патрул – там където има автомобил, там където има комплектуван патрул. Част от тези прибори, за съжаление, са морално остарели и не им дават възможност да гледат адекватно и да добият информацията, която им трябва. Предприели сме действия по отношение на снабдяване с нови, проучили сме какви са те. Водили сме се от практиката до голяма степен на „Фронтекс“, които ползват модерни уреди, модерни прибори, така че работим по темата. Но за съжаление, за обществените поръчки в тази сфера също важат правилата и също е необходимо технологично време. По отношение на техниката. Да, изградена е на 154 от 250 км, другите 100 трябва да бъдат покрити. Много е тежък районът там, където няма покритие – това е районът на Малко Търново, районът след отговорността на Средец, районът на Малко Търново е може би най-тежкият район – пресечен район, много труден за опазване, много труден дори за действия при наличието на техника. И за съжаление, точно този район не е технически обезпечен. Стартирали сме процедурите, включително по изготвяне на технически спецификации и по задействане на обществени поръчки. По отношение на тези части от системата, за които гаранционният период е изтекъл, да, текат процедури, сключваме договори за тяхното поддържане и след гаранционния период. Но когато една техника започне да остарява, много трудно се намират необходимите резервни части, много трудно се намират годни техници, които да поддържат тази техника. Но правим всичко необходимо и възможно и мисля, че тези три етапа все пак ще можем да ги поддържаме да функционират и да помагат, доколкото това е технически възможно при тяхното състояние. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Чухме, че техническата обезпеченост е ключова за за опазване на държавната граница и за съжаление, чухме и много притеснителна информация за състоянието на джиповете, за състоянието на уредите за нощно наблюдение. Аз искам да Ви върна към една от темите, които Вие засегнахте, мисля че е много важна особено, когато трябва да пазиш една дълга граница и човешкият ресурс не е достатъчен. Говоря за видеонаблюдението. Знаете, че се ползват мобилни, стационарни, термовизионни камери и въпросът ми е да дадете повече информация, защото, когато си технически обезпечен и използваш по предназначение и правилно тези възможности, това подпомага да можеш максимално да използваш човешкия ресурс, с който разполагаш. Какво е състоянието в момента на тези камери? Работят ли? Не работят ли? Кой ги поддържа? Доволни ли сме от тази поддръжка? Има ли нужда от закупуване на нови камери? Предприети ли са действия в тази посока? Защото нека да видим какво е текущото състояние и нещо предприето ли е в тази посока, защото мисля, че това е едно от решенията, които може да се случат. Трябва да видим всъщност къде се намираме в момента. Тези камери в момента работят ли, колко от тях работят, кой ги поддържа? Знаем, че една техника, както казахте с джиповете, ако не се поддържа, поддържа, и даже, когато не са закупени правилните джипове, както чухме и от бившия МВР министър на ГЕРБ, какво правим? Камерите, които в момента ползваме, вършат ли работата, която трябва да вършат, и поддържат ли се по начина, по който трябва да се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

По така зададения въпрос аз уточних: има изградени три етапа на различни технически съоръжения, които трябва да подпомогнат работата на граничарите. Някои от тях включват основно камери – това са първи и трети етап, други включват основно сензори – втори етап. Има и така наречените фотокапани, които са разположени в дълбочина, с цел да установят лица, които са проникнали и не са могли да бъдат спрени на самата граница от нашите патрули. Действително техническото обезпечение е изключително важно, защото там, където действа трети етап, който работи между другото най-добре от всичките три три – това е в района на отговорност на ГПУ – Средец, данните на хората там са, че с шест пъти по-малко личен състав ефективността по опазване на границата е по-добра. Набелязахме това още в началото като възможност, като посока, в която да се развие защитата на границата. Искахме помощ, както казах, от Европейската комисия и я получихме. Предприели сме действия да използваме целия наличен ресурс на МВР в две посоки – ремонт на трите етапа на съществуващите съоръжения, доколкото това е възможно, тъй като част от тях са морално остарели и поддържката им е изключително трудна. Не е въпрос само на намиране на хора, които да ги поддържат, много трудно се обезпечава тяхната работа за един по продължителен период. Дефектите са един след друг и действително това е тежка задача. Важно е да се доизгради, и то да се доизгради с възможно най-ефективно техническо обезпечаване четвъртият етап, който да покрие района най-вече на Малко Търново. Това е от изключителна важност. От изключителна важност е да се обезпечи осветление в района на тази ограда, за да могат нашите граничари да не са слепи мишени, а да виждат какво се случва там. Те ползват на много места агрегати за доставяне на ток. Знаете колко шум произвежда един агрегат и може да си представите, че при използването на тези агрегати те също стават мишени. Така че има действия, които не са толкова големи по обем, които трябва да бъдат извършени, за да може ние да им обезпечим навсякъде възможност да ползват електрическа енергия, да не ползват тези шумни агрегати, да имат необходимата осветеност към граничното съоръжение, за да виждат какво се случва там, и техническо обезпечаване чрез възможно най-добра съвременна система. Работим и по трите направления в момента. момента. На различни етапи се намират: някои – изготвяне на техническото задание за обществени поръчки, другаде сме стартирали вече обществените поръчки, както това касае поддръжката на вече изградените три три сектора с технически съоръжения. Там текат, има и завършени обществени поръчки за тяхната поддръжка. Работим по обществената поръчка за автомобилите, като целта е да се намери максимално здрав и функционален автомобил, пригоден за тежките условия там, при граничната 30-километрова зона. Работим и за снабдяването с осветление на цялото съоръжение от около 250 км. Така че всички тези действия са в развитие. Имаме за момента средства, за да ги движим. Разчитаме и на помощта, както казах, на Европейската комисия. Имаме одобрени програми в тази посока. Всеки лев от тези програми ще бъде използван за техническо дообезпечаване на границата. За мен това е ключът

на 7 ноември тази година станахме свидетели на възможно най-лошото – загубихме още един български герой. От съседна държава бе стреляно по наш граничен полицай. Това е трети смъртен случай на убито лице от системата на МВР. Двама загинаха в Бургас и един край Елхово. Условията на труд в сектор „Гранична полиция“ по-добре да не ги коментираме, за да запазим най-вече достойнството и уважението на служителите, които работят там. Поради факта, че Вие сте служебен министър, а не редовен, едва ли, когато сте поели това Министерство, сте разработили и реформа в тази сфера. Но сега проблемът е грандиозен и реформа трябва да има, при това изключително спешна. Въпросът ми към Вас е: разработена ли е такава и в какво точно се състои тя? Ще бъде ли осигурено ново оборудване, като екипировка, жилетки, каски, автомати, тракери, радиостанции и така и ще бъде ли извършен бърз ремонт на техниката, включително на служебните автомобили, които осигуряват транспорта на граничните служители? Също така изключително важно е да кажете и дали министър-председателят е поел пред Вас ангажимент в тази насока, какво е неговото виждане по въпроса и разминава ли се то с Вашето? Не на последно място, искам да попитам: какви мерки ще предприемете, за да изравните командировъчните и квартирните на българските служители с тези на техните колеги от Европейската агенция за гранична и брегова охрана? Защото българските служители получават пет пъти по-малки суми от тези на европейските си колеги. Нашите служители получават 60 лв. квартирни и 20 лв. командировъчни, което се равнява грубо на 40 евро, докато техните колеги от „Фронтекс“, говорим на ден, получават по 200 евро или, както казах, пет пъти повече. Какво ще предприемете или съответно няма да предприемете в тази насока, защото смятам, че това

Въпросът съдържа две части, поне така го разбрах. В първата си част съдържа като стратегия по опазване на границата. Аз вече споделих – тази стратегия, която ние виждаме като политическо ръководство в момента на Министерството на вътрешните работи, е в две посоки – връщане на щата на Гранична полиция – 1264 човека, и техническо обезпечаване с максимално модерна и надеждна техника, която да пази както границата, така и живота и здравето на българските гранични полицаи. По първия въпрос сме внесли предложение до Министерството на финансите за увеличаване на този щат, то стои там. По въпроса Ви: имаме ли разбиране – да, имаме пълното разбиране и подкрепата както на министър-председателя, така и на целия кабинет. Въпросът обаче да достигнем нивата, към които Вие апелирате, и аз много бих се радвал да достигнем, е свързан с финансовите възможности на държавата. Нашата амбиция по-скоро е да премахнем извънредния труд, да премахнем и да сведем до минимум командировките. И сме направили така, че парите в системата, които се дават както по повод на командироване, така и допълнителното заплащане на служителите, когато полагат такъв тип труд, да бъдат увеличени в рамките на нормативно допустимото. Работим по промяната на съответните наредби. Част от тях вече са променени, другите ги променяме – в момента тече процедура. Така че всичките възможни средства, които граничните полицаи могат да получават за труда си, както и командированите служители от страната, които служат там – на границата, ще бъдат на тяхно разположение, но в рамките на възможностите на българския бюджет. Аз не мога да обещая тук от тази трибуна, още повече в качеството си на служебен вътрешен министър, че те ще ще получават колкото служителите на „Фронтекс“. Те работят не по-малко от служителите на „Фронтекс“ и са изключително подготвени и достойни хора, но към днешна дата реалностите са такива, че не можем да им осигурим такова заплащане, за съжаление. Така че двете посоки на развитие са тези. По отношение на техниката – аз Ви казах, изнесли сме допълнителни техници в ремонтна работилница, която се намира в Елхово. Поели сме лично отговорност за голяма част от ремонта. Самата работилница има нужда от ремонт, какъвто правим в момента и ще довършим, за да може там да работят при нормални условия хората, ремонтирайки автомобилите си. Има нужда от ремонт на има изградени малки такива, от типа на будки, да кажем, съоръжения, в които граничните полицаи изпълняват част от службата си. Те не са малко, разположени са по цялото протежение на оградното съоръжение. Голяма част от тях имат проблеми с прогнили подове. В момента ремонтираме тези подове. Създаваме им условия, както казах, да се махнат агрегатите от тези съоръжения и да не привличат с шума си нездраво внимание на хора, които по някакъв начин искат да посегнат на нашите полицаи. Това може да стане сравнително лесно. Опитваме се, правим го – да се прекарат електрически кабели по няколко метра. За мен отдавна е трябвало да стане. В момента се случва. Обсъждахме темата, работим по поръчването на бронежилетки, които са достатъчно надеждни и не толкова тежки. Пак казвам, наличните са изключително тежки и не ги предпочитат. Служителите са готови да рискуват живота си, вместо да ползват тези бронежилетки. По отношение на приборите за нощно виждане. Много малка част от тях са съвременни, модерни, работещи. Предприехме действия по снабдяването на служителите с такива. Като казвам „предприехме действия“, готвят се технически спецификации за поръчки. Облеклото. Оплакват се от облеклото си служителите. То е пригодно единствено да ги пази от дъжд. Това облекло произвежда шум, това облекло им създава изключителен некомфорт, когато изпълняват служебните си задължения. В следващите дни ще бъдат готови мострите, които се подготвят отдавна, на новото облекло и вярвам, че след месец те ще започнат да получават облеклата си, както казах, на работните си места там, където са поръчали своите мерки, а не в София централно, както това ставаше и става до днес. Отиват в един огромен склад и там търсят сред множество облекла нещо, което би било полезно или може да им стане. Сега те ще получават целия пакет облекло и обувките си на работното място – така както са ги поръчали, с техните индивидуални размери и съобразно техните индивидуални нужди. Така че това са действия, които сме предприели, действия, които са в развитие. Всъщност тече поръчка по снабдяване с автомобили. Ще може тя да завърши и да се получат реално автомобилите там някъде – в края на първото тримесечие на идната година. За жалост, повечето действия имат технологични срокове – ние сме започнали и сме стигнали донякъде в тези действия. Малка част от тях сме завършили, но не поради бездействие, а поради необходимостта да бъде спазен съответният технологичен срок. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. Парламентарната група на „БСП за България“. Заповядайте, господин Ченчев. Уважаеми господин Председател, господин Вицепремиер, дами и господа народни представители! Благодаря за въпросите. Начинът, по който се задават тук, показва, че парламентарните групи не искат да политизират, а от загриженост искат да разберат истината за състоянието от вицепремиера. И това е така. Така че, господин Вицепремиер, не говорете, че който и да е от народните представители задава въпрос по политическа линия. линия. Използвам случая да изкажа съболезнования, разбира се, и на близките на загиналия достоен български мъж – нещо, което е изключително неприятно и дано не се случва повече. Господин Министър, няколко неща. Външната граница – ясно, българо-турската граница, проблемите ги казахме, дискутирахме ги. Мигрантите обаче влизат. Пропуски в системата има, и при Вас ги има. И като влязат тези мигранти, те пребивават на територията на цялата страна, защото каналджийските схеми убиват. Заради каналджийските схеми има и побоища, не само смъртни случаи, на територията на цялата страна. Има натиск и върху други граници. Аз съм говорил с директор на Гранична полиция на друга граница, който отговаря за един периметър от десетки километри, и разговорът ми с него ме ужаси! ужаси! Вие призовахте преди малко – извинявайте, господин Министър, ама е малко нахално да прехвърляте и да призовавате Народното събрание да Ви дава повече средства, след като Вие не сте дали адекватен бюджет, заради който искате тези средства. Вие не сте ги поискали, а искате от Народното събрание повече средства за тези разходи и за текущите нужди. Ясно е, че ги има, затова внесете бюджет! Не хвърляйте всичко на Народното събрание и на всичките парламентарни групи. Ние ще реагираме адекватно, ще дискутираме, когато внесете адекватен бюджет! Питам: след като МВР знае, говорихме и за „Фронтекс“, хората в пограничните райони, че и хората вече във всички градове знаят за каналджийските схеми, знаят къде има мигранти, знаят къде се крият мигранти, страхуват се, особено в пограничните райони. С мен се свързаха хора от Бургас. Те имат фирми за автомобили под наем – тези автомобили се ползват за каналджийство, предполагам, знаете и си намират автомобилите, защото са снабдени с джипиес, по полетата – зарязани, с щети по тях! Така че проблемите са много и трябва по това нещо да се действа. Вие сте вицепремиер по обществения ред и сигурност – отговаряте за територията на цялата страна и за всички граници. Затова кажете ми: какво противодействие имате на цялостните схеми за територията на цялата страна, когато вече мигрантите са влезли тук? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Ченчев. Господин Министър, желаете да отговорите. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Какви действия предприемаме, аз ще кажа подробно по отношение на тази ситуация, но вярвам знаете, че тази ситуация не се развива през последните три месеца. Вярвам знаете, че тази ситуация се развива от много години на българо-турската граница. Вярвам знаете, че тези хора преминават от много години през България. На 14 октомври аз участвах в неформален съвет „Правосъдие и вътрешен ред“ в Люксембург и там държавите членки откроиха актуалните, най-тежките мигрантски маршрути. България не е сред тях, да Ви кажа, въпреки че натискът е изключително голям, натискът е нараснал над четири пъти в сравнение с предходната година. Ние не пропускаме толкова много нелегални емигранти, колкото пропускат Кипър, Гърция, Северна Македония, Сърбия – Сърбия е лидер в момента по пропускане, и Италия дори. Така че мерките, които взимаме, дават ефект и обективните цифри говорят за това. Ако миналата година пикът на натиска се е оформил някъде в средата на октомври, в момента кривата спада надолу в началото на септември. Така че тези действия, които предприемаме, дават резултат. В какво се изразиха те във вътрешността на страната? Както казах, бяха проведени над 200 специализирани полицейски операции, бяха образувани над 100 досъдебни производства само в Бургаско. Задържани са десетки лица. Това са разбити групи, които активно действат. Сред тях има и такива, които са действали и с автомобили, взети под наем. Тези автомобили също са задържани, което създава известни неудобства за собствениците на тези автомобили. Страдаме от липсата на достатъчно ясни разпоредби, които да криминализират част от деянията, свързани с трафика. Това ни ограничава до голяма степен да привличаме трафиканти, които не осъществяват крайния състав да превозват тези хора срещу някакъв тип възмездно заплащане. Така че действията, които предприехме във вътрешността на страната: изграждането на много допълнителни контролно пропускателни пунктове, снабдени с ленти, действащи за спиране на автомобили, снабдени с по-тежко въоръжение служители, снабдени с всичката необходима техника за това, доведе до това, че в района на Бургас ни е докладвано от местния директор на Областната дирекция, че считано от началото на септември не са прониквали коли с незаконни емигранти на територията на град Бургас. Тази система от контролни пунктове започваме да изграждаме в Ямболско, ще изградим и в Хасковско, за да може да предотвратим пренасочването на потока там, където не е достатъчно обезпечена вътрешността. Достатъчно много постове и групи във вътрешността сме сложили, които да идентифицират лицата, успели да преминат, въпреки всичко и през граничната зона, и през тези допълнително изградени контролно-пропускателни пунктове. Точно поради тази причина ежедневно ставаме свидетели на задържането на такива лица, това е следствие на засилването, активността на действията по тяхното издирване, установяване и настаняване в съответните центрове. До голяма степен мога да кажа, че намалява и броят на настанените лица в центровете вече, това се случва в последните месеци. Ще направя един такъв паралел ако през септември настанените лица са били 1702, към момента са 988. Успяхме да освободим половината от капацитета на Любимец, което означава, че допуснатите на територията на страната лица намаляват. Това се отчита, отново казвам, и от нашите европейски партньори. Така нареченият вторичен трафик, който се насочва през България към Европейския съюз, намалява. И Ви уверявам, че ми беше изключително приятно да чуя от австрийския ми колега, че в Долна Австрия емигрантите са основно граждани на Индия и Бурунди,

Благодаря, господин Председател. Господин Вицепремиер, от чутото в дискусията до момента се налага един основен извод, поне за мен, и той е, че в последните 30 години ние не сме мръднали като общество по отношение на начина, по който обезпечаваме технически и въобще с екипировка служителите на МВР, начинът, по който се отнасяме с тях и как разглеждаме тяхната работа. И ще дам един пример. Малко преди да вляза в залата говорих с един граничен полицай, той ми каза: аз за 10 години имам три години командировки на границата. Това абсолютно не е нормално. Ще ми позволите да имам два въпроса, защото ги считам за важни и двата. Първият въпрос, от тези 1260 души има ли възможност, тъй като вчера главният секретар каза, че първата част от тях ще бъдат назначени до март месец – първите 150, има ли възможност този процес да бъде ускорен и откъде ще бъдат намерени тези хора, тоест те ще бъдат взимани от системата или ще бъдат новонаети? Моля за конкретен отговор на този въпрос, защото наистина е важно. На второ място, правен ли е одит на системата за видеонаблюдение и на цялата техническа част на системата за охрана на границата? Питам това защото, докато Ви слушах, се сетих, че в България например е развойният отдел на най-известната компания за софтуер за видеонаблюдение в света. Ние тук имаме страхотни специалисти, които могат да направят така, че цялата граница да бъде охранявана изцяло автоматизирано, тоест не говоря по отношение на патрулите – те са необходими, обаче единствено можете да получавате конкретен сигнал, че на тези координати има движение, не е нужно дори някой да гледа мониторите. И това не е някаква новост. От доста години подобни системи съществуват и ние сме работили в работата си с тях. Тук въпросът е има ли направен до момента одит, който да направи анализ в каква степен това, което ние вече сме платили и сме инсталирали на границата, върши въобще някаква работа и подпомага нейната охрана? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Заповядайте за отговор, господин Вицепремиер.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 щатни бройки, които можем на този етап да задвижим. Процедурата тече. Поставил съм задача на директора на Гранична полиция тази процедура да се движи възможно най бързо. Откъде виждаме хората, които ще постъпят? За тези 150 бройки специално най-логичният избор са техническите сътрудници, които в момента са на границата. Техният брой е значително повече от 150. Голяма част от тях работят там по 5 – 6 години, много добре са подготвени, добре са обучени и мисля, че те са първите хора, които трябва да включим. Естествено, ще участват на конкурсите, знаете, провеждат се конкурси, при положение че се представят на необходимото ниво, ще бъдат назначени. По отношение на одита в системата. Поставил съм задача на цялото професионално ръководство, не само на Главна дирекция „Гранична полиция“, но и на районните подразделения. Всяко от тях е набелязало пропуски, плюсове, начина на функциониране на всеки един от изградените три етапа в района, за който отговаря съответното подразделение. Знаем много добре дефектите на системата, знаем много добре предимствата на определени елементи от тази система и сега, изготвяйки техническите спецификации на четвъртия етап, който да покрие и завърши цялостното обезпечаване на границата, ползваме този опит изцяло. Има пропуски, те са отчитани при работата на съответния етап. Самите гранични полицаи много добре са отчели предимствата и минусите на тази система. Освен техният опит обаче, който синтезирано получихме чрез тези ръководители, сме поканили и сме провели десетки срещи до момента с всякакви дружества, имащи отношение към тези процеси, познаващи тази специфика на софтуер, на хардуер, на необходима техника и всичките тези предложения ги анализираме внимателно, за да може в четвъртия етап да включим най-доброто техническо оборудване и обезпечение. Защото, пак казвам, това е пътят – основният път ние да постигнем добра защита както на границата, така и на живота и здравето на нашите служители. А иначе – да, за съжаление, като държава не сме мръднали много през последните 30 години. Самият факт, че се постави въпроса аз да нося отговорност, за това че българските служители на МВР са снабдени с пистолети „Макаров“, аз ще направя всичко възможно да не са, но знаете откога този пистолет е на въоръжение и знаете откога е могло и е трябвало да бъде заменен. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Много неща се казаха, на мен ми се падна да се изказвам последен. Много от въпросите, които исках да задам, вече са зададени, получихме отговори. Но като човек, който 36 години се занимавам с изграждане на системи за сигурност, голяма част от съзнателния си живот съм изкарал в служба СОТ на МВР, искам да попитам господин министъра: след всичко, което се каза и се чу в тази зала по повод четвъртия етап, в който се очертава да се изграждат системите за сигурност, технико-тактическите задания, които се поставят към фирмите, дали се контролират от МВР? В смисъл има ли технически специалисти, след като вече служба СОТ от 2013 г. не съществува, за което аз лично съжалявам, дали МВР е водеща в определянето на всички параметри, които трябва да влязат в тези задания и фирмите да работят по тези въпроси, така че четвъртият, евентуално и следващи етапи, да включват интегрирани системи, които да включват всички необходими детектори, камери и като цяло да не позволяват човешкият фактор да влияе на взимането на оперативните решения и действията на патрула при дадена аварийна ситуация? Така че въпросът ми е всъщност, още веднъж ще го повторя: дали в МВР има достатъчно технически капацитет тези задания да бъдат изготвени коректно и те да отговарят на всички съвременни изисквания и норми, които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

това, което направихме, е да подсилим в това отношение дирекция „Комуникационни и информационни системи“, която се занимава с тези въпроси, направихме някои допълнителни назначения там, сменихме някои от кадрите. Вярвам, че в момента дирекцията разполага с по-добър технически капацитет, но ние не сме я оставили сама да готви това задание. Както казах преди малко, както ръководството на Гранична полиция, така и ръководителите на териториалните структури предадоха анализ на начина на работа на досегашните системи за интегрирано видеонаблюдение и техническа защита на границата, плюсовете и минусите на всяка една от тях, дадоха предложения какви елементи да се включат в изграждането на четвъртия етап от тази система. Всички тези предложения ние сме ги обобщили и ги имаме предвид при изготвянето на техническото задание. Нещо повече, проведохме десетки срещи с различни дружества, представители на доста сериозни компании, имащи опит в тази сфера. От тях също сме взели много информация и предложения и при изготвяне на техническите задания ползваме както вътрешната информация, добита от опита на нашите служители при работата със сега съществуващата интегрирана система в нейните три етапа, така и тези предложения и иновации, които получихме в хода на разговорите с тези дружества, специализирани в изграждането на този род съоръжения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ Младите от ГЕРБ, по-тихо в залата! Господин Иванов, шуми се много. Колеги, всяка група има правото да зададе своите въпроси към министъра от близо пет минути и да вземе отношение към отговорите на министъра. Заповядайте, господин Манев. много неща чухме днес от Вас, много въпроси бяха зададени. Аз искам да започна със съболезнования към близките, към роднините, към колегите! Искам, между другото, да Ви кажа, че сълзите Ви от тази трибуна ги оценявам, защото мъжките сълзи са много тежко нещо, но дотам. Господин Министър, всичко това, което се опитвате да направите в последните дни, не Ви прави чест. Вие търсите виновен – ако не е оградата, някой друг, ако не е поддръжката, нещо друго… И аз мога да Ви кажа кой е този виновен? Той стои в тази зала. Това е бившият министър преди Вас. От тази трибуна ние тук говорихме часове наред, че поддръжката на съоръжението не трябва да отива в МВР. Да, обаче имаше едни 70 милиона от другата страна на нашето говорене и тя отиде там. Сега не работело. Казахте: нямало технически персонал в МВР, нямало технически капацитет, сега подготвяте задание и така нататък. Господин Министър, когато в Министерството на вътрешните работи министър е човек, който никога не е обличал тази шумяща униформа, господин Рашков и господин Министър, е много трудно да не го подвеждат вътре и много трудно е той да не подвежда нас. Що се отнася за подвежданията – ще си позволя да направя едно нарушение от тази трибуна, надявам се председателстващият да не накаже за това, пък ако ме накаже, ще си понеса наказанието.

Няма да влизам в чистия професионализъм. Чудно ми е защо не отговорихте на колегите от БСП, че тази част от оградата, за която сега става дума, е построена по тяхно време. Чудно ми е и друго Вие като министър излизате от тази трибуна и казвате: сега ще раздадем автоматите на хората, те не са малко подготвени, но ние, ама ние ще им дадем автоматите. Вие давате ли си сметка за какво говорим по този начин? Какво може да настъпи, ако наистина не са подготвени, а пък ние им раздадем автоматите?! Вие ни казвате от тази трибуна: ама не е важно оборудването в конкретния случай, защото изстрелът не знам къде бил и така нататък. Личното оборудване за личната защита на полицаите и на граничарите, на граничните полицаи е изключително важно и не само заради чисто технологичната защита, а защото в системата на Министерството на вътрешните работи тя неслучайно се нарича система, редовият служител има нужда от няколко неща: доверие в ръководството си, доверие в екипировката си и силна мотивация да работи. Кажете ми: кое от тези три неща Вие наследихте от предния министър – едно от тях? Иска ми се да Ви питам и ще Ви питам сигурно и в Комисията при по-следващите ни срещи: как оценявате тази прословута реформа, 98% завършила, и влияе ли върху това, което си говорим днес? днес? Днес искам да Ви кажа още две неща много важни за хората. Защото и Вие от тази трибуна работите за публиката, а това не е правилно. Тук в Народното събрание не сме публика. Тук в Народното събрание наистина може да искате, но да искате неща, които не са били искани преди Вас. Общото искане на увеличаване на бюджета нищо не постига. Нищо! Общото искане за увеличаване на бюджета, при условие че имаш щат 6500 служители в Гранична полиция и казваш: никой не е назначен. Защо две години не е назначен? Имате 3% недокомплект. Защо за него не проведохте конкурсите? Персонално към Вас мога да заявя следното: и днес ни спестявате някои неща. Снощи 927 човека са се опитали да влязат на територията на България в тези участъци на южната ни граница 927, снощи. Ами не знам колко са оказали съпротива, но знам, че на 257, хайде да го кажем друго, на Вълчи дол да не издам някоя класифицирана информация, на Вълчи дол групата мигранти е замеряла с камъни българските полицаи. Снощи. Няма нужда да ни ги спестявате тези неща. Накрая, господин Министър, ние ще продължим да искаме Вашата оставка заради едно-единствено нещо. От всички неща, които изброихте днес на всички отговори на колеги, стана ясно само едно: добри намерения,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! уважаеми колеги! Конкретният повод да е тук вицепремиерът и да му задаваме въпроси във връзка с нашата външна сигурност – мигрантския натиск и така нататък, е трагичният инцидент, на който, за голямо съжаление, цялото общество стана свидетел. Включително тук непремерени изказвания се чуха във външното пространство, че едва ли не министърът на вътрешните работи е виновен за това, че от чужда територия е произведен изстрел, в резултат на който е убит един български граничар. Безумни изказвания, които рушат авторитета на властите в България! Безумни изказвания с една-единствена цел – постигане на някакви дребни политически, а може би и никакви политически ефекти. Второ, днес се използва трибуната, за да се говорят неистини. Не си спомням, тъй като току-що бях обвинен, че съм виновен дори за случилото се може би онзиден. Тези политически нелепици все пак трябва да имат някакъв край. Слушат ни българските граждани, българските избиратели. Оттук се произнесоха лъжи – 70 млн. лв. за ограда. Не, Вие похарчихте от ГЕРБ и Вашите присъдружни партии, когато бяхте на власт, повече от 200 млн. лв. за изграждането на съоръжение, което пропуска и зайците, а не да препятства преминаването на мигранти в нашата страна.

Получихме го в състояние, негодно да изпълнява своето предназначение. Благодаря Ви. Господин Председател, да допуснем, че сте допуснали грешка в председателството и там беше написано лично обяснение. Не знам какво лично обяснение какви очи се изправяте тук да правите лично обяснение за това, което, всяка дума, която съм казал, е абсолютната истина. Даже Ви спестихме много от нещата, които трябваше да Ви кажем. Ако правехте отношение към министъра по тема за загинал български полицай на границата, а Вие във всяка втора Ваша дума използвате с обидно отношение думата полицай, ето тогава трябваше да си говорим за лични обяснения. Защото Вие ненавиждате българските полицаи. Сега ми дайте лично обяснение. В процедура на изслушване сме на министъра на вътрешните работи по една изключително тревожна и за съжаление, тъжна тема – загубата на живот на български полицай. Не виждам тук момент, в който Вие дадохте процедура на бивш вътрешен министър, явно засегнат, явно осъзнаващ някаква вина или пропуск в отношението, по което е ръководил Министерството, да взима лично обяснение. Моля Ви, спазвайте Правилника и да вървим по процедурата изслушване на настоящия министър на вътрешните работи.

Уважаеми господин Председател, вземам тази процедура по начина на водене, защото допуснахте тук по същия начин – по процедура по начина на водене, да се правят изявления за нещо, което е очевадно и ноторно известно на цялото българско общество. Защото това преградно съоръжение е кражбата на десетилетието, защото там се откраднаха стотици милиони на българските граждани и българските гранични полицаи загиват именно заради това, че там се извърши огромно безобразие (ръкопляскания от едно и също ще отговаря – че там нищо не работи, всичко е съсипано. И тази дискусия трябва да приключи, защото това е известно. Пак казвам: ние сме подали към прокуратурата и тя не знам защо не разследва тази кражба на десетилетието?! Това е самата истина.

Уважаеми господин Председател, начинът на водене не мисля, че трябва да позволява лично обяснение, защото аз не чух в тази зала да се говори за комунистически милиционер и следовател, така че да може някой да се припознае. А по отношение на думите, които бяха изречени от тази трибуна, трябва да кажем, че във времето, което адресираше станалият вече известен с незаконните си арести Рашков, беше построено съоръжение, за целта на което бяха отпуснати над 300 милиона европейски средства. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Средства, които бяха израз на доверието в България, и начина, по който тя пазеше границите си. Защото тогава, когато управляваше ГЕРБ с премиер Борисов, миграцията клонеше към нула. Във времето, в което говорят тези в момента и от лявата ми страна – господин Иванов визирам, две години близо управлявахте. Две години, в които това съоръжение не беше пипнато с пръст, за да се поддържа. Къщата си да трябва да поддържаш, ще се разруши, ако не я пипаш толкова много време. Така че във времето, в което управляваше и служебното правителство, а след него и редовното, не бяха направени никакви усилия, за да може тази ограда да си върши функцията. (Реплики от „Продължаваме имаше отлична комуникация с отсрещната страна, именно турската. (Шум и реплики.) Благодарение на това и на външнополитическите ни усилия границата се охраняваше перфектно. Това беше засвидетелствано от нашите европейски и международни партньори. Статистиката е много правилна в това, което казва. И тук трябваше може би министър Демерджиев да се позове и на нея. Във времето на управление на служебните и впоследствие на редовното правителство от април месец миналата година миграцията се покачва с хиляди всеки месец. Ние ги виждаме на улиците. Така че няма как сега тук да излиза някой и да се обяснява, явно припознал се в

правилно се припозна във всички грешки, които се направиха. Един човек, който ще остане като незаконно арестувалия лидер на опозицията в модерни времена, един човек, който се опита с комунистическите си методи да върне България във времето, в което е свикнал – комунизъм и сатрапщина.

Не съм специалист нито по МВР, нито по военните дела на България, но аз съм един от много малкото хора свидетели, когато в България тръгнаха да ремонтират училищата, за да настаняваме бежанци в началото на вълната. Хората стачкуваха и не искаха бежанци. Аз съм един от много малкото хора, който е присъствал на споразумение България да не бъде страдаща държава от бежанци. Бил съм на стискането на мъжки ръце. Затова България от години спи, скъпи колеги, по-спокоен сън за разлика от италианци и гръцката граница. Да, разбира се, може да не е перфектна границата, както всички граници по света, когато един иска да мине, ще мине, но единици минават. Колеги, помните в Гърция тръгнаха към 3000 човека и двама бяха убити. Искам да Ви усмиря, че това е безсмислен спор, който водите, и не се карайте в парламента, защото, когато българският народ спи спокойно, за това някой е работил. И ако има някоя партия, водила преговори, аз съм, може би, като човек, който е присъствал – имам поне мъничко заслуги за нашия спокоен сън. Въобще нямаше граница, колеги, преди това. Да, трябваше като крайна граница на Европейския съюз все някакви мерки да се вземат. Да, направи се. Години наред поединично бежанци – да. Колеги, помните и в Бургас, да оставим, че се гърми зад границата. А в Бургас не бяхме ли свидетели един автобус как уби двама полицаи? Бяхме. Затова този спор е дълъг – абсолютно безсмислен. Тук проблемът е как да си укрепим границата и какви реформи да се направят, за да може да си опазваме границата. Нима не помните, че ГЕРБ беше, който поиска от Европа съвместно опазване на българските граници. Европа не ни обърна много внимание. Много Ви моля – преустановете караницата, не е полезна за нито една партия. Дайте малко мъдро да видим какво оттук нататък може да се направи, за да може българите отново да спят спокойно, да не се убиват български граждани – граничари. Дайте това да ни е за урок и всички заедно да вземем някакви решения, ако трябва парламентарни – наистина, за да търсим начин да живеем всички заедно, по някакъв начин спокойно. Моля Ви, преустановете караниците – безплодни са.

Недейте да палите залата – виждам, че емоциите… Нека да прочета съобщението – ако ми разрешите. „Уважаеми колеги, от 11,30 ч. в Клуба на народния представител ще бъде представена книгата „Дело

Книгата ще бъде представена от племенниците на поета Никола Вапцаров и Мая Вапцарова. Всички народни представители са поканени на събитието. Благодаря Ви, колеги. Христо, желаеш ли още думата? Заповядай.

„Точка 16. Разходи в размер на до 60 милиона за обезпечаване на дейността на ведомствата в условията на засилен миграционен натиск, от които 20 милиона за Министерството на отбраната, 37 милиона за МВР.“

ги е отчел с Решение 164 и ги е отчел всичките тези разходи как ги е разходвал. Така че не казвайте, че няма 70 млн. лв., които са разходвани, след като Министерският съвет ги е отчел и някой май е проспал това заседание. Благодаря Ви, господин Председателю. Ще бъда абсолютно кратък, но много Ви моля, не допускайте повече злоупотреба с право, защото последният говорещ никога и за нищо не е бил споменаван и излезе тук да ни разказва за разни числа. Направете го накрая в изложението си. Защо злоупотребявате с Правилника?

не са ми много симпатични, но това е в рамките на шегата. Заповядайте – процедура, имате Благодаря, господин Председател. И аз ще се опитам да спазвам добрия тон в залата – така в много ярък контраст от поведението на колегите от ГЕРБ.

позволихте на колеги от Вашата парламентарна група, в нарушение на процедурата, да вземат многократно думата и да изразят становище по същество. Това не е допустимо и поставя парламентарните групи в неравнопоставено положение. На следващо място, действително дадохте думата на господин Гаджев за процедурата лично обяснение, без той въобще да бъде споменат поименно и без да бъде засегнат поименно – абсолютно нарушение на Правилника. И на трето място, което е изключително важно, господин Председател, Вие нямате право от тази трибуна да изразявате политическото мнение на дадена, конкретна политическа формация. Вие сте пръв между равни и стоейки на тази трибуна, следва да бъдете обективен и да не се споменават конкретни политически формации, какво са направили. Ако искате да го направите, слезте тук долу в рамките на което Правилникът позволява, и вземете отношение. Нямате право в качеството си на председател да защитавате политическата позиция на една или друга формация. Благодаря Ви. Колеги, помолих Ви да не се нападаме. Аз отношение винаги мога да взема, но то ще бъде много различно. Аз наистина апелирам малко по-спокойно в залата. Каквото е направено – то е налице, а който не е направил нищо, то го няма. Затова, моля по въпроса да се върнем на темата и да уважим министъра, който ни е отделил време, и отново да се върнем на нашата тема, заради която тази точка съществува днес. Това исках – да Ви усмиря малко, не сте го разбрали, а другия път с удоволствие и там ще изляза, 11 години съм бил тук. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Днес чухме много притеснителни неща относно това, което се случва на българската граница. Много от информацията дойде лично от МВР министъра и от вицепремиера. Най-притеснителната част всъщност е, че оградата на ГЕРБ не върши работата, за която е била направена. Ето, ще цитирам: „Евтина мрежа, без нужната здравина. Мрежа без нужната височина. Самата ограда няма осветление.“ Всъщност, когато се е изграждало това съоръжение, никой не е мислил защо се изгражда, каква е неговата функция, а е искал да усвои бързо едни европари, говорим за много пари – 320 милиона европари, които са усвоени, но се вижда, че са усвоени за един некачествен продукт, за една ограда, която не изпълнява функциите, за която е направена. Проблемът е, че това се знаеше още от първия месец, може би, в който тази ограда беше пусната. Знаете, когато тя пропадна на няколко места още в месеца на пускането си. Проблемът очевидно няма как да се реши за три месеца. Така беше казано от бившия вътрешен министър на ГЕРБ. То няма как да се реши и за шест месеца. Проблемът са наследството на ГЕРБ от 12 години, когато имаш един дълъг период на безхаберие, когато имаш един период с цел усвояване и когато корупцията е водеща, накрая корупцията убива. Това е навсякъде – на границата, по пътищата, навсякъде, където има корупция. Също така беше казано, че всички уреди, които се ползват, аз не чух нещо, което да имаме модерно всъщност, за съжаление, на нашата граница са морално остарели и за съжаление, не са най-добрите възможни. Имайки, предвид че ние сме европейска граница с Турция, трябва да фокусираме повече нашите усилия за работа с „Фронтекс“ и на европейско ниво, за да можем да използваме този ресурс. Той е на линия, но да се използва адекватно не с цел корупция. Когато се използва с цел корупция, резултата го виждаме, за съжаление. Друг огромен проблем, който всъщност се случва, това е каналджийството – трафикът на хора. И не забравяйте, че чухме за резултати, за акции, но трафикът на хора също така се покровителства от високи нива с години. Не си мислете, че през Капитан Андреево само са минавали пестицидни храни. Там също е имало трафик на хора. Няма как когато имаш една частна граница да се използват различни нужди. Това, което е важно, е, всъщност, че парите, които на нас ни бяха отпуснати, не бяха използвани по предназначение. Сега можем да се фокусираме и да се направят нужните стъпки, разбира се, това би било трудно за един служебен кабинет, чийто фокус е единствено и само да подготви държавата за избори. В момента отказът на първата политическа сила да състави кабинет и да поеме своята отговорност ни води в тази посока, в която проблемите, които в държавата трябва да бъдат решени, и кризите, пред които сме изправени, всъщност да застават заложник на тези обстоятелства. Чухме изслушването. Аз се надявам, че в МВР ще се поеме повече фокус върху самия канал на трафик на хора, защото няма как да има трафик само от едната страна. С една дума каналджиите да са само от турска страна. Със сигурност има в България покровителство на по-високи нива и тук е мястото МВР да се включи максимално. Ако бъде пресечено това покровителство и самият трафик ще ще намалее. Правят се различни неща. Разбира се, няма как за няколко месеца да се свърши много работа – посоката е вярна. Проблемът е, че наследството е тежко. Тежко е наследството, но затова от Промяната ще работим, защото сигурността на българските граждани е наш основен приоритет. Благодаря. Права и свободи имате ли отношение да вземете по темата? Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! За съжаление, за пореден път повод за разисквания в тази зала са години наред натрупани проблеми, но в частност е един трагичен случай. Бих искал да изкажа съболезнования към родителите, близките и колегите на загиналия полицай. Уважаеми народни представители! За нас е ясно, че служебните министри няма как за два месеца да решат години наред натрупани проблеми, нито пък е тяхна работа да задават дългосрочни цели и приоритети, на което и да е ведомство, защото те са служебен кабинет и имат определени компетенции. Тяхната задача е да решават краткосрочните проблеми в рамките на начертаните цели и евентуално да няма пропуски и да няма прекъсване при преследването на дългосрочните цели и приоритети. Тези обвинения, които днес ги чувахме тук от тази трибуна, за нас от „Движение за права и свободи“ е много лесно да обвиняваме. Можем да обвиняваме

че за последните две години те носят отговорност. Те са били министрите за този период, а от ГЕРБ чуваме, че те едва ли не са рушили оградата, която е изградена от ГЕРБ. Обратно, от последното управление пък слушаме за наследството, получено от ГЕРБ, едва ли не, че последните 12 години нищо не е правено и е изградена една ограда на един човек, а не на границата или на държавата. Ограда за един човек. Нали помним човека в онази формула на управление с националистите. Празните обвинения и лепенето на етикети тук от тази трибуна според нас не върши работа на никого. Ако има конкретни обвинения, включително и за грабежа на десетилетието, включително и за другите неща, които се споменаха от тази трибуна, за това има съответни компетентни органи и ще призова тези народни представители, които сипаха обвинения, колегата го няма, по неговата терминология „на алангро“, да си отправят обвиненията към съответните компетентни органи. Дотук с оценката и за дебата. Уважаеми господин Министър, първо, аз бих искал да Ви благодаря за професионалната и политическата оценка за конкретния трагичен случай. Второ, за фактическото състояние на съоръженията на границата, за да можем ние в тази зала, избраните народни представители, да си дадем сметка в каква ситуация се намираме и какво има да вършим, какви отговорности стоят пред нас, за да можем да тръгнем да решаваме проблемите, които стоят пред нас. Проблеми на границата разбрахме, че има, те са трупани години наред, и затова ние трябва да си дадем тази сметка – къде се намираме. От друга страна, бих искал да благодаря и на колегите, които предизвикаха това разискване, които бяха поводът за разискването и изслушването, защото все пак тази оценка ние трябваше да я направим – за състоянието и оценката на съоръженията, освен да разберем за конкретния трагичен случай. Обръщам се към всички Обръщам се към всички онези народни представители, които и от едната, и от другата страна се опитваха да критикуват служебния кабинет, служебния министър, които получаваха оценки, че нищо не са направили. И призивът ми е към тях. Искаме оставката на служебния кабинет, искаме оставката на служебния министър, аз искам оставката на целия служебен кабинет, а това се случва, уважаеми госпожи и господа народни представители, когато се избере редовен кабинет, редовно правителство. Така че призивът ми е вместо с лозунги да искаме оставката на служебния кабинет, фактически да я вземем, тоест да се състави редовно правителство. Това ми е апелът към тези, които са загрижени за сигурността ни като нация, като държава. Този Този дебат може би беше още един пример за това, че е нужен редовен кабинет, за да се решават проблемите. А вместо това, ние слушахме днес реваншизъм, омраза, противопоставяне, разделение. Напротив, обратно, трябва да има диалог, съгласие, съединение по национални приоритети и съгласие по мерките за преодоляване на сегашните актуални кризи и проблеми, както и за преследване на националните проблеми, включително и за решаване на проблемите. А всички ние тук присъстващите знаем, че в трудни времена трябва да сме силни. От друга страна, знаем, че съединението прави силата. Благодаря Ви.

в този случай смятам, че няма смисъл да се коментира това, което вече се е случило, защото мисля, че достатъчно думи се изказаха. Въпросът е да се вземе решение, с което да не се повтаря повече подобен трагичен инцидент на българо-турската граница. За съжаление, преди три месеца ние коментирахме един друг подобен случай. Тогава от ВЪЗРАЖДАНЕ заявихме, че решението е едно и то е много простичко – нещо, с което министърът не е съгласен с нас, но ние го отстояваме и ще продължаваме да го отстояваме – ангажимент за защита на българската граница трябва да има единствено и само Българската армия. Така както е от другата страна на границата, между другото, където турската армия брани тяхната граница, нещо, в което съм имал възможността да се уверя със собствените си очи, когато съм бил в района. От тази гледна точка цялата дискусия в момента трябва да бъде насочена в една доста по-ползотворна насока, а именно как и по какъв начин да се гарантира сигурността на населението там и как да се гарантира сигурността на българските военнослужещи и на полицаите, които все още към момента охраняват границата. Всичките тези мерки, които се коментираха и които ще се вземат оттук насетне, са палиативни, те няма да върнат убития, но не съм сигурен дали ще спрат други подобни убийства. И това е големият проблем, че така наречената велика българска ограда, както казваше един бивш български заместник министър-председател, в момента не става за нищо, е факт. Който е отишъл там на място, е видял, че старият български кльон, който не се поддържа повече от 30 години, още си стои на мястото и е в по-добро състояние от новата ограда, ограда, която в някои участъци е под 7 – 8-годишна, също е факт. Много е интересно как така едно съоръжение, което е на повече от половин век и не се поддържа повече от три десетилетия, в момента си стои, освен в участъците, където е а едно съоръжение, което уж се поддържа и за което се отпускат милиони левове, няма и 10 години откакто е направено, се разпада под напора на стихиите. И цялото в определени моменти, човек като отиде и като го види с какви дупки е пробито, има чувството, че е направено от захар, която се топи по време на някой по-проливен дъжд. Това, което трябва да се случи след този трагичен инцидент, който на практика представлява едно посегателство върху българския държавен суверенитет, посегателство, каквото не сме имали от 50 години, тъй като, ако направим една справка, ще видим, че последния случай, при който е стреляно срещу български граничар без значение военен или полицай, макар че преди 50 години само военните охраняваха границата е от края на 70-те години. Тоест преди малко повече от 50 години. Това, което трябва да направим в момента, е да покажем ясен и твърд отговор, какъвто, за съжаление, ние не даваме. И фактът, че преди малко беше изнесена информация, с която и ние разполагаме, не искам да я казвам, но аз ще я повторя в този случай. Повече от 900 души отново са се опитали да преминат в България, означава само едно – нас просто не ни уважават, не ни вземат на сериозно, знаят, че в България всеки може да влезе и няма да му се случи нищо. Знаят, че могат да нападнат български полицай и нищо няма да му се случи. Знаят, че могат да минат цяла България и понякога и със съдействието на униформен, защото и това се говори, и нищо няма да им се случи. Ако ние не накараме нелегалните емигранти, които, преминавайки през границата, извършват престъпления според българския Наказателен кодекс, да ни уважават – няма кой. Не можем да разчитаме на турците да ни пазят от емигрантите. Това няма да стане. И аз да съм на тяхно място не бих правил нищо в тази посока в интерес на истината, защото и те имат интерес колкото се може повече тази нежелана от тях маса от емигранти да се изнася към Западна Европа. Ердоган на думи може да казва едно, но на практика прави съвсем различно. И това всеки, който е бил на границата, го знае и няма нужда да лицемерничим тук и да се молим на турците. Задачата за охраната на българската граница трябва да е единствено и само на българската държава, а в конкретния случай на Българската армия. Ако ние не дадем твърд отговор сега, ако не разположим военни части, ако не сложим съответните табели, на които на турски, арабски и пущунски, защото повечето от емигрантите са от Афганистан, е написано ясно и категорично, че се стреля без предупреждение няма да решим този проблем и ще броим трупове. Ето това ще стане. Решението е просто, но трябва да има политическа воля, за да се случи. В противен случай В противен случай само ще покажем, че България действително не заслужава да бъде уважавана, а това дали ще бъде уважавана или няма да бъде уважавана, зависи до голяма степен не само от правителството, но зависи и от Народното събрание. От тази гледна точка на мен ми се искаше разговорът да премине в посока какво да се прави оттук насетне, а не да си говорим за уреди за нощно виждане и затова дали да бъдат въоръжени с късо или дълго оръжие, дали да имат бронежилетки или каски, или някакви други неща и колко човека допълнително да се разпределят по границата – това няма да реши проблема. Тези допълнителни над 1000 щата няма да решат проблема. Единственото решение в момента е, тъй като на границата има извънредно положение, да се вземат извънредни мерки. Ако приемем, че в крайна сметка всички останали европейски държави пазят границите си с полиция, е добре в перспектива това да остане, но в момента извънредното положение изисква извънредни мерки, изисква нашата армия да отиде там. Безкрайно унизително е да се молим на чужда държава да пази нашите граници.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Първо от името на парламентарната група искам да изкажа най-искрени съболезнования към семейството и опечалените на Петър Бъчваров. През годините много пъти сме говорили по темата за оградното съоръжение на границата. Неслучайно и сега от БСП повдигнахте този въпрос, защото преди повече от четири години сме внесли в прокуратурата документи, с които искаме тя да се произнесе по тази тема – дали това е кражбата на десетилетието, или е една от най-големите кражби аз не знам, но със сигурност има безкрайни нарушения по тази граница. За жалост се стига до този трагичен случай именно поради всичките тези нарушения, извършени през тези години, основно по време на управлението на политическа партия ГЕРБ да не кажа изцяло. Защо? Когато се правеха тези оградни съоръжения, можеше ли да бъде използван и българският потенциал на военнопромишления комплекс? Да, можеше. Използва ли се? Не, не се използва. Може би имаше други предпоставки кой и как да вземе тази техника, за да не бъде тя в момента използваема, и сегашният министър да коментира работят ли камерите, наземните радари, сеизмичните датчици, и всички други охранителни съоръжения. съоръжения. Работят или не работят? Не стана ясно от Вашето изложение, господин Министър. Не дадохте ясен отговор по този въпрос. Не дадохте и друг отговор, а сменихте темата, защото българските граждани искат да знаят какво точно се случи. Как така е възпроизведен изстрел от чужда територия и има загинал български полицай. Не дадохте отговор и на това. През цялото време обяснения кой и как е виновен, но не и защо, какво и как се е случило през този ден. Работят ли тези съоръжения, или не работят? Кой е виновен те да не работят? Вие не носите тази отговорност за тези няколко месеца, и не дадохте нито един отговор на всичките тези въпроси. Накрая, уважаеми господин Министър, слушахме Ви в продължение на повече от два часа. Думата, която не чухме от Вас, е отговорност. От Вашето изложение стана ясно, че са виновни всички други, но не и Вие и Вашето ведомство – предишното ръководство, недокомплекта, включително Народното събрание и кой ли още не. Единственият невинен очевидно сте Вие, независимо че точно Вие сменихте ръководния състав на Гранична полиция. И въпреки тази нагласа обаче едно момче на 30 години загуби своя живот. Затова и ние от БСП направихме този въпрос към Вас и Ви питаме какво още трябва да се случи, за да поемете Вашата отговорност? Затова още вчера поискахме Вашата оставка и тя не е въпрос на оправдания и обяснения, а е въпрос на морал в този случай. А иначе се надяваме българската прокуратура най-накрая да даде отговор на внесените от нас документи и да каже кой, защо и как е направил тези нарушения, за да сме на този хал, на който в момента е нашата граница. Благодаря Ви. Добре, Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Процедурата ми, господин Председател, е по начина на водене. Очевидно, че в залата са само парламентарните групи, които се интересуват от изслушването на служебния министър и съответно вземат отношение по него. В залата не е една от парламентарните групи, която много може

в изказване по процедура на отношение от една парламентарна група да не се коментира настоящето и отговорността, а да се връщаме назад във времето и вината да се хвърли върху една политическа партия, която носеше отговорността по охраната на тази граница, и когато носеше отговорността, миграцията в България беше нула. Нула беше мигрантският натиск! Процедурата, която правя към Вас, господин Председател, е следната: прекъсвайте подобни волни изказвания, защото, ако трябва да говорим с факти, фактите са следните: датата е 26 август 2022 г., преди няколко месеца. Онзи, който излезе, бившият вътрешен министър казва: България успяла да възпре мигрантския натиск на 26 август 2022 г.

че в момента изслушването е в настоящето, не някъде в миналото, години назад. Защото тогава беше ясно кой носеше отговорността,

Господин Председател, госпожа Атанасова Ви призова да отнемате думата за действия, които тя току-що извърши.

Той и тогава. Вие като председател и като пръв сред равни, когато се злоупотребява, и то по такава точка да се правят политически изказвания през процедура по начина на водене, да спирате хората. Не е достойно да взимаме думата по процедура „по начина на водене“, за да правим политически изказвания по точката, за която в момента сме взели. Благодаря Ви. Колеги, много Ви моля, не викайте в залата! Моля Ви, спазвайте времето, става проблем в залата. А иначе, колеги, разберете, че това Вие го говорите, а не аз. Както и да водя, Вие имате пълното право на словоизлияния. Заповядайте, колега.

Мястото на извършеното деяние, господин Министър, 242-ра пирамида излезе по медиите, нали така? Съоръжението, изградено 2013 – 2014 г. от кабинета Орешарски, от 208 до 268 пирамида, 29 км. 242-ра пирамида къде попада, колеги? Пак ли ГЕРБ Ви е виновен? Господин Председател, много Ви моля, ето Ви листчето, спирайте колегите, които внушават и говорят неточно.

други извън тези, които това преградно съоръжение го направиха толкова негодно. Тук разбрахме, че нито работят камери – нищо, което е направено, не работи. Изхарчиха се стотици милиони за автомобили (шум и реплики стотици милиони за предпазни съоръжения, които не могат да се ползват, и сега да хвърлите вината на някой друг, не разбирам. Така че не допускайте повече от трибуната да се говорят неистини. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Заповядайте – последно и минаваме към отношение. Господин Председател, по начина на водене към Вас. Господин Председател, Вие направихте всичко възможно с едно обръщение да кажете на залата за какво сме се събрали. Моля Ви, повторете отново обръщението си, нека да сведат глави тези хора, които се самозабравиха, нека да забравят какво точно ги устройва и не ги устройва, какво ще каже прокуратурата за този участък или за онзи, и просто да си спомним, че днес се събрахме да чуем министъра във връзка с един убит български полицай. Да чуем това, което не е направено последните две години, да чуем това, което той мисли да направи, така както ни го казваше и ни го разказваше, и да извадим някакви изводи, пък дано някой да го направи някога. тези колеги, които много ги вълнува кога Орешарски строи този участък или онзи, кога го е строил друг, защо Рашков не го е поддържал, защо сегашният министър не е провел всички процедури, това може да си го уточняваме и по-нататък. Благодаря Ви, господин Председател. ще Ви кажа и още нещо, защото явно по начина на водене е дълго. Той и Тръмп не може да се справи в Мексико с тази плътна ограда, така че по-важното е тук днес, темата е: „Какво правим в бъдеще, как го правим?“ А каквото е направено, то е налично, не е скрито, така че много Ви моля, безполезните дърления, караници няма да доведат до никакво решение, а вече втори час вицепремиерът стои да отговаря на всеки Ваш въпрос, съвсем чинно, съвсем интелигентно и елегантно. Затова Ви моля да преминем към

един закон от философията – че злокачествените натрупвания са довели до злокачествени изменения. Това не се е случило за един месец, два месеца, три месеца и така нататък, но да приключим с това. Няколко важни неща, чисто прагматични, за да може да се търсят бързи решения на този проблем. Господин Министър, по отношение на персонала. Да, много е важно бързо да подберете и да назначите, само че има следния проблем – този район е тежко обезлюден още от времето на соца. Помните за програмата „Странджа-Сакар“ и какво ли не беше още. Откъде ще ги намерите тези местни хора, защото на Вас Ви трябват местни хора? Да назначавате от Шумен, от Плевен и от еди-къде си персонал, който да работи долу на границата, е, меко казано, неефективно. Така че, да, важно е, но по-важно е друго, и искам да Ви обърна внимание. Министерството на вътрешните работи и специално Гранична полиция има сериозен проблем с корупцията. Има корупция на ръководни нива, с които трябва да се справите, и то бързо, защото в противен случай корупцията прояжда всички усилия. И в тази връзка искам да Ви кажа, че обществени поръчки за различни съоръжения, но внимавайте какви обществени поръчки се случват. Например предстои да утвърдите една сделка за видеонаблюдение на околовръстното на София някъде за 50 милиона, и от днес мога да Ви кажа коя е фирмата, която ще спечели. (Шум.) Това само така. Но да спра Вашето внимание на техническите съоръжения, защото в днешния съвременен свят с тези технически достижения, с които разполагаме, или разполага по принцип обществото, много лесно могат да бъдат решавани нещата. искам да повторя отново: трябва да се поискат през бюджета сериозни финансови средства, с които да се закупи модерна техника, която да бъде разположена по границата, а пък организацията на състава да бъде съвсем друга. Тоест да се реагира на съответното нарушение на границата, а не да разчитаме на патрулите. Голяма част от тези хора, които са командировани от страната, не познават районите, включително там. Така че много е важно техническото обезпечаване с модерна техника за наблюдение, за да може да се реагира своевременно на конкретните нарушения. Това, което е изградено преди 10 или повече години, тази техника за видеонаблюдение е тежко компрометирана и никаква работа не може да върши. Говори се много в тази зала, аз не искам да се връщам на това, защото наистина получихме 320 милиона от Европейската комисия, въпросът е: кой ги усвои и какво разположи там? Но не искам да чопля по тази тема. Между другото, важен момент – ние съсредоточаваме вниманието си върху трафика на хора, но аз искам да Ви кажа, че през тези пробойни на границата минават наркотици и това е още по-голям проблем, именно свързан с корупцията на ръководно ниво. Съвсем наскоро сте назначили за началник, който да отговаря по вътрешна сигурност за цяла Южна България, който министър Рашков отстрани за съмнение за корупция. Така че много е важно на какви хора залагате! Проверявайте в оперативния отчет какво има за Вашите служители, които слагате на ръководно ниво, защото Ви опаковат, повтарям, опаковат Ви с корумпирани хора и не може да чакате някакъв ефект, след като се слагат на такива възлови позиции хора, които имат там не да разкриват, а да прикриват. Знам, че сега ще подскочат отново тук от ГЕРБ, но именно по време на управлението на правителството на Борисов олигархията си извоюва правото да назначава на възлови места в системата за сигурност хора, които да обслужват техните корупционни схеми.

колкото се може по-бързо осигуряване на границата с технически съоръжения, които са последна техника, те ще бъдат много, много по-ефективни от персонала, защото назначаването и обучението на персонала в Гранична полиция изисква много време. Благодаря Ви и Ви желая успех!

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин заместник министър-председател! Първо, позволете ми, от нашата парламентарна група се присъединяваме към съболезнованията към близките и колегите на загиналия граничен полицай, в същото време поднасяме извиненията от името на всички, надявам се, за това че днешното изслушване се плъзна някак си в посока на дребни политически страсти, което не трябваше да става, друг трябваше да бъде днес разговорът. Иначе пропуснахме може би най-важното в тази зала. Говорихме много за това колко трябва да е високо граничното съоръжение, колко трябва да е оборудвано, с какво точно трябва да е оборудвано, но не казахме най-важното: кой произведе смъртоносния изстрел? Трафикант най-вероятно – не мигрант. Кой управляваше автобуса, който уби двамата полицаи в Бургас? Трафикант. Тоест основното и най-важното е смачкването на трафика и на трафикантите, защото в противен случай колкото по добро става граничното съоръжение, колкото по-добре го охраняваме, толкова по-висока ще бъде цената за превеждането на един мигрант през границата. И следващия път ще стрелят не с ловно оръжие, а с модерни автоматични оръжия, ще бъдат оборудвани по-добре от Гранична полиция и ще работят по-добре. Тъй че, господин Министър, ние очакваме от Вас да предложите онези промени, които Народното събрание трябва да приеме спешно, за да може трафикът да бъде мачкан убедително, категорично, а в същото време да вземете онези мерки в структурите на повереното Ви министерство, така че това да се случва не само на границата, а и вътре в страната, тъй че да не расте мигрантският поток, защото това е единственият начин да се справим с явлението. Иначе що се отнася до другите два кръга от проблеми, които се очертаха, те са много ясни българската граница трябва да бъде пазена от българската гранична полиция, не от командировани служители. След като констатираме, че в продължение на 10 години сме похарчили над 300 милиона за изграждане на съоръжение – модерно, оборудвано, добро, в същото време ние 10 години третираме проблема, управляваме процеса като временно явление, като нещо, което ще свърши утре и затова командироваме служители от различни части на полицията, от армията да допълват или да помагат за охраната на тази граница. Това е абсолютно неразбираемо. Как може да правим едно трайно съоръжение, което да бъде обслужвано или да бъде охранявано временно от хора, които са командировани там? Не са обучени за това, не са част от редовните сили, които трябва да го правят. Очевидно е необходимо да завършите окомплектовката на наличния състав, да увеличим броя на граничните служители, така че това да може да бъде правено професионално и отговорно от съответните части на И последният кръг проблеми са около самото съоръжение, което очевидно е един жив организъм, нещо, което в тези 10 години то трябва да продължи да се развива. Не може да твърдим, че това, което е започнато да бъде строено преди 10 години, трябва и продължава да бъде същото и днес. И тук въпросът не е кой коя отсечка от съоръжението е построил – оградата ни или оградата Ви, въпросът е какво се случва от утре с това гранично съоръжение, от днес, от други ден? Не може в 21-ви век ние да търсим пробойните в мрежата с фенерче. Очевидно има технологии, които позволяват това да става почти автоматично или веднага, така че да се реагира на подобни пробойни на момента и не с фенерче, а с модерно оборудване. Тъй че нека да осигурим – това пак е Ваша задача, необходимите средства като бюджетно финансиране, за да може това съоръжение да бъде оборудвано най-после от край до край с най-модерните технологии, тогава и необходимият личен състав ще е по-малък, тогава и рисковете, които ще поемат граничните полицаи ще бъдат по-малки. И накрая една дума по въпроса за отговорността. Отговорността, колеги, е тук, тя не е на господин министъра само, може би най-малко на него, защото той е министър от два-три месеца и може би няма да бъде министър много дълго, но отговорността е тук на народните представители, на българското Народно събрание, което трябва да излъчи министър, кабинет, трябва да излъчи управление, което да си застане на мястото и да си върши работата, а всички ние да стоим тук и да отговаряме защо така и защо иначе. Ние трябва да приемем бюджет, който да финансира достатъчно и необходимите щатни бройки за назначаване на гранични полицаи, и необходимите средства за финансиране на самото съоръжение, и в крайна сметка ние сме тези, които носим отговорността за онези наказателни мерки, които трябва да бъдат спешно въведени в Наказателния кодекс, така че трафикът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

На второ място, искам да благодаря на тези от Вас депутати и политически сили, които запазиха фокуса на дискусията и направиха така, че тя да бъде смислена и да доведе до начертаване на мерките и действията, които са необходими. Що се касае до отговорността, аз не бягам от отговорност, но отговорността се изразява в действия, тя не се изразява в реплики или в политически изказвания, и аз Ви уверявам, че тези действия ги извършвам ежедневно, и вчера, разговаряйки, след като изпратихме нашия служител с неговите колеги със стотици гранични полицаи, усетих тяхната подкрепа, подкрепа, защото те разбират и виждат, че имат подкрепа от страна на ръководството си, разбират и виждат, че имат до себе си хора, които са загрижени за тяхното бъдеще и настояще. Така че аз силно се надявам, че тази дискусия, която ще продължи днес и в Комисията по вътрешен ред, ще доведе до конкретни резултати, ще доведе до подобряване на ситуацията на граничните полицаи и Ви уверявам, че ще дам цялата си енергия за периода, в който ще бъда министър на вътрешните работи, това да се случва. Благодаря Ви за вниманието! ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Вицепремиер.

Благодаря Ви, господин Председател, днес е 10 ноември. Уважаеми госпожи и господа народни представители, днес е знаков ден за празнуване и за размисъл. Празнуват всички български граждани, за които демокрацията, държавността, правата и свободите са висша ценност. Ние помним, 1989 г. беше преломна в историята на България, на Европа, на света. Тя беляза личната история на мнозина от нас. Тя предопредели бъдещето на мнозина от нас. Тя беше и мъка, и надежда, и изпитание, но преди всичко беше надежда, надежда, че правата и свободите не са мираж, че правата и свободите може да гарантират свободното развитие на личността, че правата и свободите могат да осигурят достоен живот на всеки, независимо от неговия етнически произход, вяра и религия, неговото социално положение, пол, занятие. Създавайки ДПС, доктор Ахмед Доган ни предаде най-важните уроци на демокрацията. Научи ни, че това е ежедневна борба и изисква отговорните усилия на всеки един от нас заедността на репресирани, угнетени, горди, достойни, трудолюбиви и почтени български граждани, доктор Ахмед Доган превърна в основно оръжие срещу тоталитарната власт и в защита на демокрацията. За да има всеки човек достоен живот, за да бъдат гарантирани правата и свободите на всеки български гражданин, за да постигнем реално европейските стандарти на живот, ние трябва всеки ден да отстояваме мира и демокрацията, всеки ден да трупаме знания и да развиваме способностите си. Необходимо е да подредим собствения си живот, да отстояваме правата си, да знаем и помним отговорностите си, да сме взискателни към себе си и към политиците, да сме толерантни помежду си, към различните, към слабите и немощните. Да смирим егото си, да се борим с неграмотността, да приемем като лична кауза спасяването на природата, да бъдем човечни, да бъдем солидарни, да бъдем справедливи и никога да не се отказваме от мечтите си. Днес не по-малко от началото на демокрацията трябва да сме нащрек. Демокрацията изисква във всеки миг да сме на своя пост, особено в днешните сложни времена на кризи и войни. Ние помним, но не за да живеем в миналото и за миналото, а за да не допуснем да се повтарят грозните явления от миналото и днес, за да можем да градим бъдещето си свободно и отговорно – в заедност! Благодаря Ви за вниманието!